Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 41. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Poslovnik.

To je to, če prehitro začneš sejo.) Torej, še enkrat za vse, ki ste prišli kasneje. V torek smo se na škofjeloškem pokopališču poslovili od gospe oziroma nekdanje poslanke gospe Aleksandre Hoivik. Gospa Hoivik je bila v osamosvojitvenem času, takrat sicer še pod priimkom Pretnar, ena redkih žensk, ki je pogumno vstopila v slovensko politiko v boju za osamosvojitev Slovenije. Kot članica Zelenih Slovenije je sodelovala na prvih državnozborskih volitvah, demokratičnih državnozborskih volitvah, in bila aprila 1990 izvoljena kot poslanka v takratni Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije. Bila pa je tudi eden od odločilnih glasov za ključne osamosvojitvene zakone. Svojo ljubezen do domovine je kazala sleherni dan in na svoje delo je bila zelo ponosna. In menim, da smo lahko na gospo Hoivik ponosni tudi mi, zato predlagam, da se njenemu spominu poklonimo z minuto molka. Hvala lepa. Se strinjam z vašim predlogom. Prosim za minuto molka. / minuta

počiva v miru! Najlepša hvala. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 41. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 4. julija 2023, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je 71 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za so glasovali vsi.) Ugotavljam, da je dnevni red 41. izredne seje Državnega zbora določen. prekinjeno 2. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah, v okviru skrajšanega postopka.**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 Spoštovani kolegice in kolegi! Poslanke in poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice ter Nove Slovenije smo v Državni zbor vložili predlog novele Zakona o političnih strankah. Novela kot taka ima že relativno dolgo brado, saj so usklajevanja o predmetnih rešitvah pričela že v prejšnjih mandatih Državnega zbora. Osnova, podlaga in temelj teh sprememb novele Zakona o političnih strankah izhaja iz priporočil Računskega sodišča Državnemu zboru, ki so bila v dveh verzijah poslana Državnemu zboru v letih 2016 in 2019. **2. TRAK: ključno vodilo in osnova za ta naš, za to našo novelo. Ta naša novela ima štiri osnovne predloge, ki jih bom na kratko predstavil. V prvi vrsti je cilj predloga novele zagotovitev stabilnejšega financiranja političnih strank, tako parlamentarnih kot neparlamentarnih. Spreminja se pred desetletjem sprejeta sprememba, po kateri se 15 % javnih sredstev iz državnega proračuna razdeli med vse politične stranke, ki jih je volil najmanj 1 % volivcev, 75 % pa sorazmerno rezultatov na volitvah. Formula za delitev javnih sredstev se spreminja tako, da se za fiksni del, ki ga dobijo vse stranke enako, nameni 10 %, za variabilni del, ki ga dobijo stranke na podlagi števila glasov, pa 90 %. Slednja formula je veljala tudi do leta 2013. Kot sem povedal že v uvodu, to je bilo eno od priporočil, priporočil Računskega sodišča, ki je v tej točki dalo tudi alternativen predlog, da bi zvišali ta prag iz 1 na 2 %. Predlagateljem te novele se zdi ta rešitev, ki sem jo opisal, bolj smotrna, je tudi primerjalno z ostalimi državami bolj primerna. Druga, drugi cilj te novele je odprava administrativnih težav pri poslovanju, na katere je zaradi prezapletenih in neživljenjsko, neživljenjskih trenutno veljavnih rešitev s temi besedami opozorilo Računsko sodišče predvsem glede sodelovanja poslanskih skupin in političnih strank pri izvajanju skupnih aktivnosti, kot so na primer tako imenovani terenski obiski poslancev in poslank poslanske skupine, ki se večinoma, hočeš nočeš, prepletajo s strankarskimi, Novela vključuje spremembo glede pridobivanja sredstev državnega proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in poslancem na podlagi Zakona o poslancih, in način njihove porabe. Veljavna zakonodaja namreč določa, da lahko stranka pridobi največ do 50 % državnega proračuna, proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in poslancem na podlagi Zakona o poslancih, v predlogu novele pa bi se ta delež zvišal na 70 %. upravlja tudi ozko definirano namenska sredstva za delovanje poslanskih skupin. Sredstva bi se po novem izplačevala kot tekoči transfer, Tretji cilj je, da se za večino prekrškov po predlogu znižuje spodnja meja višine globe tako za stranko kot za odgovorno osebo. Na nesorazmerno višino glob in težo stranskih sankcij je tako kot pri ostalih rešitvah prav tako opozorilo Računsko sodišče. In četrta novele določa tudi, da obvezno revidiranje strank s strani Računskega sodišča velja za samo za stranke, ki so letno prejele ali bile upravičene do prejema najmanj 100 tisoč evrov iz sredstev državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Na podlagi predlaganih sprememb bo Računsko sodišče v obdobju štirih let namesto manjših strank torej revidiralo, revidiralo stranke, ki so iz državnega ali občinskih proračunov prejemale večje zneske, manjše stranke pa zgolj v primeru, če bo sodišče ali KPK zaznalo kakršnakoli tveganja. Pri mnenjih na ta zakon je tako Računsko sodišče kot tudi KPK opozorilo, da bi v bodoče spremenili tudi zakon o volilni in referendumski kampanji, ki je soroden temu zakonu. To smo v Svobodi in v predlagateljih, ostalih poslanskih skupinah predlagateljicah tega zakona pripravljeni odpreti to razpravo, ampak smatramo, trenutno je ta zakon do te mere usklajen, da ga lahko v Državnem zboru danes sprejmemo, pri vseh ostalih morebitnih sorodnih zakonih pa nas čaka še dodatna usklajevanja. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, kolegici Tereziji Novak. Izvolite.

ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajevcem. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 44. seji sklenil, da se predlog obravnava

Socialni demokrati, Levica in Nova Slovenija predložile dodatne predloge amandmajev k predlogu zakona. Predstavnik predlagatelja je v uvodni dopolnitvi obrazložil, dopolnjeni obrazložitvi predstavil postopek in razlog za pripravo predloga zakona, pojasnil cilje predloga zakona in se dotaknil tudi pobude Računskega sodišča za spremembo področne zakonodaje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v daljši predstavitvi pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe povedala, da je temelj delovanja Državnega zbora v sistemu delitve oblasti spoštovanje parlamentarne avtonomije, se dotaknila razmerij poslanske skupine in političnih strank ter opozorila, da mora biti pravni položaj vseh poslancev glede zagotavljanja materialnih in drugih pogojev za njihovo delo izenačen, čemur po njihovem mnenju ureditev ne zadosti. Glede predlagane spremembe namena uporabe obravnavanih sredstev je izpostavila še vprašanje skladnosti z ureditvijo z Zakonom o poslancih, po katerem je narava sredstev za strokovno podporo pri delovanju poslanskih skupin namenska. Dejala je, da se bo sprememba odrazila v občutnem zmanjšanju proračunskega financiranja političnih strank, ki pogoj deleža prejetih glasov izpolnjujejo, vendar na volitvah niso dosegle volilnega praga. V nadaljevanju je obrazložila še dodatne pripombe Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da Komisija Državnega sveta za državno ureditev podpira predlog zakona, predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije je izrazil zadržek glede vrste postopka obravnave predloga zakona v Državnem zboru ter menil, da bi bilo treba v postopek obravnave vključiti širšo javnost. Dejal je, da morajo biti javna sredstva porabljena v javnem interesu ter ob tem omenil pojav tveganj za nastanek nasprotja interesov, med drugim pa še poudaril vlogo Računskega sodišča. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pojasnila vložene amandmaje, skupne amandmaje Poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke in Poslanske skupine Nove Slovenije glede možne participacije samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb, ki niso v neposredni ali posredni državni lasti. V nadaljevanju odbor ni sprejel amandmaja Poslanskih skupin SDS in Nove Slovenije k 1. členu, zato so ostali amandmaji teh dveh poslanskih skupin postali brezpredmetni. Odbor je v nadaljevanju sprejel amandmaje, ki so jih vložile Poslanska skupina Svoboda, Levica, SD in Nova Slovenija. Odbor je na koncu glasoval še o vseh členih predloga zakona in z desetimi glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija -krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Vsem dober dan! Politične stranke so nepogrešljiva prvina parlamentarne demokracije. Njihova naloga je ustvarjanje politične konkurence, ukvarjanje z družbenimi problemi, sodelovanje v oblikovanju in sprejemanju odločitev. Demokracija živi le z delujočim, konstruktivnim soočenjem različnih političnih idej. Za stabilno državo, ki je sposobna ukrepati, je vključujoča moč političnih strank enostavno nepogrešljiva. Nova Slovenija kot stranka, ki je blizu vsem ljudem, združuje vse skupine in sloje prebivalstva. Le tako lahko ustvarimo politično ravnovesje. Predlog zakona primarno odpravlja težave z zagotavljanjem stabilnega financiranja političnih strank, zato se višina odstotka bruto družbenega proizvoda, ki se zagotavlja za financiranje političnih strank, določa fiksno. Iz pregleda državnega proračuna za pretekla leta namreč izhaja, da so se za financiranje političnih strank namenjala sredstva v višini manj kot 50 % praga, ki je sedaj določen s sedaj veljavnim zakonom, zato se v predlogu novega zakona določa tudi spodnji prag, s katerim se določajo minimalna sredstva, ki so še potrebna za osnovno delovanje političnih strank. **4. TRAK: (SC) – 10.55** (nadaljevanje) Zaradi slednjega se spreminja tudi višina odstotka, ki se namenja za financiranje manjših parlamentarnih in izven parlamentarnih političnih strank. S sprejetjem tega zakona se odpravlja težava z zagotavljanjem stabilnega financiranja tudi za politične podmladke, ki imajo status organizacije v javnem interesu na področju mladinskega sektorja in status nacionalne mladinske organizacije. Med cilji novele je tudi odprava administrativnih težav pri poslovanju, na katere je zaradi prezapletenih in trenutno veljavnih rešitev opozorilo tudi Računsko sodišče. Zaradi nesorazmerne višine glob in teže stranskih sankcij se predlaga tudi sprememba višine glob. V NSi podpiramo novelo zakona. ZUPANČIČ:** Naslednja Poslanska skupina Socialnih demokratov. V njenem imenu kolega Jonas Žnidaršič. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana predsednica Državnega zbora! Slovenija je od razglasitve svoje samostojnosti in neodvisnosti naprej demokratična republika. Država, ki mora dosledno upoštevati vladavino prava, načelo delitve oblasti in seveda vse temeljne principe in zakonitosti demokratičnega sistema, katerega vrh so svobodne volitve ter aktivna in pasivna volilna pravica. Čeprav so svobodne posredne ali neposredne volitve srce naše demokracije, pa demokratičnost naše družbe določajo tudi številne druge okoliščine, med katere zagotovo sodi svoboda in neodvisnost medijev, pa transparentnost odločanja, dostopnost informacij javnega značaja ter seveda tudi učinkovito delovanje vseh elementov demokracije, med katere sodi tudi delovanje. Političnih strank, politične stranke, čeprav vselej ne najbolj priljubljene, so eden temeljnih elementov delovanja republike in njene demokracije, saj na različnih nivojih podpirajo demokratične procese, posredno in neposredno vključujejo državljanke in državljane v demokratično odločanje, artikulirajo stališča in oblikujejo javne politike ter so po svojem poslanstvu stalna vez med državljankami in državljani in sistemom odločanja v naši državi. Čeprav o tem ni najbolj všečno govoriti politične stranke opravljajo pomembno nalogo in so ene izmed ključnih gradnikov stabilnosti in razvoja družbe. Skozi svoje delovanje namreč socializirajo politične ideje, oblikujejo javne politike ali odnos do slednjih, usposabljajo bodoče voditelje in voditeljice, skrbijo za mednarodno povezanost in kontinuiteto veščin in znanj, potrebnih za kompetenco vodenja države. Zato je tako kot za vse ostale temelje naše demokracije pa naj si gre za medije ali civilno družbo, tudi za politične stranke pomembno, da delujejo v urejenem okolju z jasnimi in smiselnimi pravili ter pod pogoji in z viri, ki jim omogočajo, da izpolnjujejo svoje z Ustavo določeno poslanstvo. Četudi lahko marsikdaj slišimo, da bi bilo najboljše, če politike, strank in organizirane politične volje sploh ne bi imeli bi bilo to za demokracijo in republiko najverjetneje usodno. Ni namreč vseeno koliko ljudi in na kakšen način sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev o tem kako bomo živeli in kakšna bo naša država. Politika namreč ni nič drugega kot vsakodnevno odločanje o tem, kako bomo živeli pa naj si gre za vprašanja, kako urediti cvetlične vrtove naše krajevne skupnosti, ali pa za strategijo internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Zato je pomembno, da z novelo zakona uredimo področje delovanja političnih strank predvsem v določilih, za katere je tudi Računsko sodišče že večkrat ocenilo, da niso življenjske oziroma da s svojo strogostjo in togostjo ovirajo ali pa vsaj otežujejo političnim strankam, da bi izvrševale svoje z Ustavo določeno poslanstvo. Pomemben del tega so tudi določila o financiranju političnih strank. Če namreč želimo profesionalno vodenje države moramo ustvariti tudi pogoje, v katerih bo tovrstni sistem upravljanja sploh mogoče dolgoročno vzpostaviti in dolgoročno zagotavljati, k temu pritrjujejo tudi zgledi iz tujine. V razvitih in stabilnih demokracijah je namreč popolnoma jasno, da vodenje države ne more biti prostočasna aktivnost in da je za uspešnost in učinkovitost vodenja države pomembno tako dolgoročno kadrovsko upravljanje kot tudi sposobnost dolgoročnega strateškega oblikovanja vizije razvoja družbe in države. Za vse to pa so potrebni tudi pogoji, ki jih želimo s tem zakonom zagotoviti za delovanje političnih strank. V Poslanski skupini SD smo prepričani, da bodo boljši pogoji za delo političnih strank dolgoročno prinesli tudi boljše javne politike in višjo kvaliteto življenja v naši državi. Zakon bomo z namero, da po enakih principih poskrbimo tudi za delovanje tudi drugih ključnih stebrov naše demokracije podprli. Hvala lepa.

Kot so predlagatelj, pa tudi ostali pred mano povedali, so politične stranke eden od temeljev naše parlamentarne ureditve in to je na nek način tudi en pomemben garant za javnost, za državljanke in državljane. Politične stranke imajo v prvi vrsti oziroma bi morale imeti programe, programe, ki jasno povedo zakaj politične stranke zagovarjajo in na kakšen način bodo, če bodo zastopane v Državnem zboru in morebiti bile članice vladne koalicije, vodile državo v smer in in v programe, ki jih zagovarjajo. Na tak način bi volivci vsaj nek minimalen vpogled imeli v to, kako bo država vodena za neko določeno mandatno obdobje. Zato je prav, da so tudi te politične stranke, ki delujejo v slovenskem parlamentarnem in političnem prostoru, stabilno in tudi predvidljivo financirane. Kot je bilo že izpostavljeno, so določene rešitve predlagane v tem zakonu povzete po priporočilih Računskega sodišča, predvsem kar se tiče prenosa sredstev iz Državnega zbora oziroma poslanskih skupin na stranke, predvsem pa, in to nas tudi v Levici veseli, so bili z amandmaji so bili z amandmaji doseženi določeni popravki zakona, ki še dodatno izboljšuje, bom rekel, politično kulturo v Sloveniji. Govorimo o postavitvi minimalnega praga, ki bo zagotavljal financiranje tudi izven parlamentarnim strankam in to se nam zdi v Levici pomemben korak. Pomemben korak zato, v bistvu bolj stabilno financirane tudi tiste politične stranke, ki so prepričali en ali več odstotkov ljudi, niso pa postale parlamentarne stranke. Delovanje več strank različnih pogledov, različnih programov in vidikov na to, kako naj se urejajo javne zadeve, je po naši oceni izjemnega pomena in prav je, da tudi tudi stranke, ki niso presegle parlamentarnega praga, lahko udejstvujejo dalje svoj program do naslednjih volitev oziroma pač svoje delovanje do naslednjih volitev in jim na tak način omogočamo temeljne pogoje zato, da lahko rastejo in na neki točki morda prepričajo dovoljšnje število ljudi, da postanejo parlamentarne stranke. To, da je stabilno financiranje urejeno na tak način, kot se sedaj predlaga s tem zakonom, se nam zdi tudi ustrezna varovalka pred morebitnimi nepravilnostmi, ki so se dogajale v preteklosti, predvsem kar se tiče financiranja s strani pravnih oseb, obvodov in podobnih stvari. Stališče Levice glede financiranja političnih strank s strani pravnih oseb je ves čas ekstremno odklonilno, ocenjujemo namreč, da bi morale politične stranke biti osvobojene kakršnihkoli interesnih pritiskov in kakršnokoli kakršnokoli financiranje s strani pravnih oseb, ki bodo v vsakem primeru verjetno imele zelo konkretne interese, je za nas korak k temu, da se sponzorizira politiko, kar lahko privede do velikih tveganj tudi pri načinu izvrševanja programov političnih strank. Mislim, da vidimo najbolj izkrivljeno obliko takšne ureditve v Združenih državah Amerike, kjer imajo recimo velike korporacije, veliki lobiji, kot je recimo orožarska industrija, zelo močan vpliv na to, kako se krojijo politike, realni učinki v vsakdanjem življenju pa so tudi zelo občutni. Tako da iz tega vidika, iz vseh teh stvari, ki se jih urejajo v tem, v teh spremembah Zakona o političnih strankah, ki so nek minimalen konsenz predlagateljev. Mislimo, da je zakon ustrezen, da bo prinesel določene pozitivne premike in zaradi tega bomo tudi v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala lepa, kolega Vatovec. Naslednja Poslanska skupina Svoboda in zanjo mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Vsem skupaj prijazen dober dan! Med ljudmi je uveljavljeno reklo, da če ni reda pri denarju, ga ni nikjer. In to s tem Zakonom o političnih strankah delamo. Uvajamo red, nadzor, disciplino in pa transparentnost. V Poslanski skupini Svoboda bomo zakon, katerega sopredlagatelj smo, podprli. zadovoljstvom ugotavljamo, da smo se o tem zakonu lahko pogovarjale, dogovarjale in izmenjevale stališča prav vse trenutne parlamentarne stranke. Štiri smo na koncu pristale na sopodpisništvo, sovlagateljstvo. Pogovarjali smo se korektno tudi s kolegi iz največje opozicijske stranke. In odprto je ostalo vprašanje, kako urediti financiranje, recimo, samostojnih podjetnikov, posameznikov in pa pravnih oseb, ki niso v posredni ali neposredni državni lasti. Z večino drugih rešitev se strinjamo vsi. Predlagatelji smo se odločili, da vztrajamo pri zavezah, ki jih je Republika Slovenija dala GRECU v okviru drugega poročila o Republiki Slovenije in njenem izpolnjevanju priporočil v zvezi z inkriminacijo in in transparentnostjo financiranja političnih strank že davnega leta 2014. Ne glede na slednje nestrinjanje je novela skupaj z amandmaji predlagateljev doživela široko podporo tudi na matičnem delovnem telesu, saj tam ni bilo nasprotovanja. V Poslanski skupini Svoboda želimo opozoriti, da predlog zakona predstavlja zaključek dolgotrajnega procesa, ki je bil v tej hiši začet že leta 2014 do 2018, ni pa doživel zaključka. Povod za današnjo razpravo kot tudi za desetletne razprave pa je bila revizija poslovanja političnih strank, ki jo je opravilo Računsko sodišče. Takrat je revizija jasno in glasno pokazala, da se je zadnja reforma s področja zakonodaje, s področja poslovanja političnih strank iz leta 2013 izkazala za nerealno, neučinkovito in pa neživljenjsko, saj je poslovanje strank ne poenostavila in naredila preglednejše, pač pa po nepotrebnem zapletla. Državnemu zboru je zato takrat Računsko sodišče predlagalo spremembo zakonodaje, in sicer prvič leta 2016, potem vsa naslednja leta, zadnjič pa leta 2019. Ta predlog iz leta 2019 je pa tudi podlaga za oblikovanje novele zakona, o kateri govorimo danes. Sicer smo predlagatelji poleg Računskega sodišča v novo opravili tudi posvetovanja z drugimi zunanjimi kvalificiranimi deležniki, in sicer s strokovnimi službami Državnega zbora, Ministrstvom za javno upravo in tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. Med cilji predloga novele zakona izpostavljamo stabilnejše financiranje političnih strank, tako parlamentarnih kot tudi neparlamentarnih. Pomemben cilj tega predloga zakona je tudi sprememba načina za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in poslancem na podlagi Zakona o poslancih in način njihove porabe. S predlogom zakona bomo odpravili tudi druge težave pri poslovanju političnih strank, na katere je opozorilo Računsko sodišče. Poslanski skupini Svoboda ne zanikamo dejstva, da se spreminja formula financiranja političnih strank po vzoru iz tujine, ker se javna sredstva, ki se namenjajo za financiranje političnih strank, v večini primerov delijo glede na podlagi rezultatov volitev v parlament. Za zaključek pa naj podam ugotovitev predsednika Računskega sodišča, ko je odgovarjal na vprašanje enega od novinarjev in je bilo tam jasno ugotovljeno, da financiranje političnih strank v tej državi ni bilo ustrezno urejeno. Zato danes to popravljamo in odpravljamo. Hvala lepa. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. **ANJA Lep dober dan vsem skupaj! Zakon o političnih strankah je bil spremenjen in dopolnjen že nekajkrat. Bistvene spremembe so bile sprejete leta 2000, saj se je takrat vzpostavila ustrezna pravna podlaga, ki omogoča ustanavljanje, upravljanje in delovanje političnih strank ter s tem neovirano uresničevanje pravice do političnega združevanja. Zakon pa je bil kasneje deležen tudi drugih sprememb, med katerimi so tudi neustrezne, neživljenjske in predstavljajo dodatne težave namesto rešitev. Tudi Računsko sodišče ugotavlja, da so spremembe zakonodaje s področja poslovanja političnih strank iz leta 2013 oziroma 2014 niso izkazale, se je poslovanje političnih strank dodatno zapletlo. Računsko sodišče je opozorilo, da določenih težav, ki jih ugotavljajo tudi v revizijah, ni mogoče rešiti drugače kot zgolj s spremembo zakonodaje, in sicer tako Zakona o političnih strankah kot tudi zakona o volilni in referendumski kampanji. Posebej je izpostavljeno vprašanje porabe sredstev za dodatno strokovno pomoč poslanskim skupinam, ki je bilo do sedaj preveč nedorečeno, dotaknilo pa se je tudi višine glob oziroma njihovo nesorazmernost glede na težo prekrškov. Temu je tudi v glavnini namenjen današnji predlog zakona. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo skupaj s Poslansko skupino Nove Slovenije predlagali tudi dodatne amandmaje, s katerimi bi samostojnim podjetnikom, posameznikom in pravnim osebam, ki niso v neposredni ali posredni državni lasti, omogočili možnost donacij, saj sedanja zakonska rešitev predstavlja nesorazmeren poseg in omejuje tudi pravico do združevanja in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Rešitev, ki smo jo predlagali, predstavlja razumno ravnotežje med javnim in zasebnim financiranjem. Predlog amandmaja zasleduje tudi cilj javnosti, transparentnosti, preglednosti in učinkovitosti nadzora. Takšno ureditev poznajo tudi druge države članice EU, denimo Avstrija, Nemčija in Italija ter evropske politične stranke v okviru Evropskega parlamenta. Glede na to, da so koalicijske stranke naše predloge rešitev zavrnile z obrazložitvijo, da bodo te in druge predlagane zakonske rešitve obravnavane v jesenskem času, predlaganih sprememb Zakona o političnih strank ne moremo podpreti, ne bomo pa jim tudi nasprotovali. Hvala lepa.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 1. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, v okviru rednega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Urošu Vajglu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon, ki ga imate danes v tretjem branju pred seboj, je pripravljen na podlagi sprejetih amandmajev na 11. redni seji Državnega zbora. Zahvaljujem se vam, spoštovane poslanke in poslanci, da ste tudi s svojimi predlogi pripomogli k izboljšavam zakona ter na ta način omogočili, da je danes pred vami, pred nami vsemi besedilo zakona, ki bo v največji možni meri pripomoglo k družbi in okolju odgovornemu razvoju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Kot smo že pri prejšnjih branjih tega predloga zakona predstavili, Slovenija na področju izkoriščanja sončne in vetrne energije precej zaostaja za primerljivimi državami v Evropski uniji. Po podatkih Združenja evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij je imelo v letu 2022 več kot dvajset držav članic Evropske unije v domači proizvodnji električne energije več kot 10 % delež proizvedene elektrike iz vetra in sonca, med temi državami so tudi vse naše sosede. Slovenija je imela, žal, manj kot 3 %. Štiri, poleg Slovenije najbolj gozdnate države Evropske unije, Finska, Švedska, Avstrija in Estonija so imele lani skupaj instalirane kapacitete vetrnih elektrarn na kopnem v skupni moči kar več kot 23 tisoč megavatov, Slovenija tri megavate, Nizozemska je lani vgradila skoraj petnajstkrat več fotovoltaičnih panelov na kvadratni kilometer kot Slovenija, Danska trikrat toliko kot Slovenija, Portugalska in Nemčija dvakrat toliko sončnih elektrarn na kvadratni kilometer kot mi, in to kljub temu, da smo imeli v Sloveniji lani zgodovinski naskok, rekord v novo instaliranih kapacitetah glede na prejšnja leta. Na drugi strani Slovenija plačuje več milijonov evrov za statistični prenos obnovljivih virov energije, s katerimi fiktivno dosegamo minimalno predpisan delež obnovljivih virov energije, obveznosti, ki je bila uzakonjena leta 2008, pa petnajst let kasneje ne dosegamo. Če se navežem na podnebne spremembe, je pomenljivo sporočilo Agencije Evropske unije za spremljanje podnebja, da so bile povprečne svetovne temperature na začetku letošnjega junija najvišje, odkar jih merijo, za 1,5 stopinje višje od predindustrijske dobe. Krepko prehitro smo torej presegli mejnik, ki ga znanstveniki označujejo za še vzdržnega za naše preživetje in preživetje drugih živih bitij na tem planetu. In ukrepanje je v tem pogledu nujno. Zakon, ki je pred nami, je le eden od korakov, ki jih moramo narediti za spremembo razvojne paradigme naše države, ki na področju razogljičenja lovi sapo. Startala je prepozno, s tem pa izgublja na konkurenčnosti in predvsem na priložnosti, da ustrezno odgovori na izzive sodobnega časa. Slovenija je na repu držav Evropske unije, ko pride do izrabe sončne in vetrne energije, in mnogi se še danes bojijo sprejeti to tehnologijo v svoj prostor, vendar je dejstvo, da se naš prostor in naša pokrajina zaradi potreb ljudi in družbenega razvoja nenehno spreminja in tudi v prihodnje se bo, tudi zaradi podnebnih sprememb, ki z ekstremnimi vremenskimi pojavi že krojijo naša življenja. Veter in sonce sta naša naravna danost, to kažejo tudi analize potencialov, ki so bile pripravljene v okviru tehnične pomoči Evropske komisije, naša naravna danost. Obenem so sončne in vetrne elektrarne relativno hitro izvedljivi projekti, tudi okoljsko najmanj sporni in nam lahko pomagajo prebroditi energetsko krizo. Moderne tehnološke rešitve znajo sobivati z drugimi živimi bitji in mogoče je naše zamujanje v nekem smislu tudi prednost, da bomo imeli koristi od preteklega tehnološkega razvoja, tako da bomo v prostor umeščali in vnašali najboljše tehnološke rešitve in omilitvene ukrepe, ki so danes na voljo. Zakon ne prinaša nobenih revolucionarnih rešitev, ki v državah okrog nas ne bi bile že udejanjene. V zadnjih dneh so se pojavile navedbe določenih društev oziroma civilnih iniciativ, da naj bi zakon uzakonjal prevlado interesov energetike nad vsemi javnimi interesi in povozil predpise s področja umeščanja v prostor ter varovanja narave. To ne drži. Zakon, ki je pred vami, ni zakon, ki bi povozil ostale zakone, ampak se z njim odpravlja nekatere od obstoječih absolutnih prepovedi in ovir, ohranja pa se prostorske naravovarstvene **9. okoljevarstvene, kulturno varstvene in druge standarde. Spoštovani. Še enkrat apeliram, Slovenija je v zaostanku na področju sonca, sploh pa rabe vetrne energije. Zakon vidimo kot enega izmed prvih in ključnih korakov k večanju deleža obnovljivih virov energije, zato se ponovno zahvaljujem za vašo podporo in sprejem zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, kolega Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Obnovljivi viri energije že dalj časa veljajo za najboljši nadomestek trenutnim virom, slednji pa imajo za življenjsko okolje in za zdravje ljudi pogubne posledice. Poznamo več vrst obnovljivih jih virov energije. Nekateri med njimi so bolj zanesljivi, drugi spet manj. Za namestitev in zagon nekaterih naprav OVE, ni potrebnih večjih sprememb ter posegov v okolje in v prostor, za namestitev nekaterih drugih, ki prav tako proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, pa je potrebno bistveno večji poseg v naravni prostor, ki nas obdaja. Kakorkoli že, vse jasneje postaja dejstvo, da bomo morali tako v Sloveniji kot tudi v svetu, hitreje in učinkoviteje izrabljati energijo s pomočjo obnovljivih virov energije. Le premišljeni, sistematični, terja jasno usmerjeni cilji in rešitve nas bodo pripeljali do stanja, ko bomo v Sloveniji povsem samooskrbni na področju energije ter energentov, okolja in prostora v katerih živimo, pa ne bomo obremenjevali oziroma bomo energijo pridobivali na način, ki bo za okolje in prostor sprejemljiv in tudi neškodljiv. Današnji zakon o katerem bomo odločali, je eden izmed tistih, ki vsebuje rešitve kako pristopati k temu, da bo naš zeleni preboj kar najbolj učinkovit. Socialni demokrati imamo v programu jasno zapisano, da so ukrepi, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo do leta 2050 postali ogljično nevtralna družba, nujni, in jih je potrebno začeti uvajati čim prej. Pozdravljamo rešitve, ki bodo zajete tako v tem krovnem zakonu in nas vse skupaj pripeljale do stanja, ki bo v bodoče uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov lažje in hitreje. Ne smemo zanemariti dejstva, da trenutno besedilo zakona še vedno deli mnenja tako v strokovni kot tudi v laični javnosti. Tudi Socialni demokrati smo in še vedno imamo določene pomisleke ter zadržke pri nekaterih členih, pri nekaterih členih, a to seveda še ne pomeni, da predlaganemu zakonu odrekamo podporo. Tekom razprave smo jasno predstavili svoje pomisleke ter dileme in od predlagateljev zakona zahtevali odgovore in tudi pojasnila. Čas ter izvajanje zakonskih določil bosta pokazali na kvaliteto zakona. Šele ko se bo zapisano izvajalo tudi v praksi, in ko bomo videli kakšne so kratkoročne ter dolgoročne posledice teh rešitev, bomo lahko ugotovili, ali so bili pomisleki tako naši kot tudi opozicijski, na mestu ali ne. Ne glede na vse je jasno, da bomo morali narediti vse, da spremenimo naš način pridobivanja energije ter posledično ohranimo naš življenjski prostor. Čim prej moramo postati energetsko neodvisni, saj smo kot družba spoznali, da smo tako v Sloveniji kot tudi širše, premalo naredili na področju krepitve rabe in izrabe obnovljivih virov energije. Hvala lepa.

Hvala predsedujoča za besedo. Spoštovani zbor! Nebrzdana raba fosilnih goriv za zadovoljevanje energetskih potreb globalnega kapitalističnega sistema, gnanega z izkoriščanjem delovne sile in naravnih virov, s ciljem kopičenja dobičkov in njihove koncentracije v rokah peščice, nas je pripeljala na rob podnebnega zloma. Kapitalistični sistem s svojo fantastično potrebo po rasti povsod in za vsako ceno, danes predstavlja eksistenčno grožnjo tako človeštvu kot živalskim in rastlinskim vrstam.

Vse to so zunanji stroški proizvodnje, ki jih kapital prelaga na celotno družbo, da si lahko še naprej prilašča dobičke in trpa žepe. Znanost sporoča oziroma svari, da se je najhujšim posledicam globalnega segrevanja še mogoče izogniti, če bo višanje temperature omejeno na eno in pol stopinje Celzija, zato pa je potrebno globalne izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 prepoloviti. V razvitih državah, kakršna je Slovenija, pa v tem desetletju zmanjšati vsaj za 60 %. Slovenija je na repu držav članic EU, če gledamo povečanje deleža Ove med leti 2010 in 2020 in sodi med najmanj ambiciozne države EU glede ciljev povečanja deleža do 2030. Slovenija ima najnižji delež proizvedene električne energije, skupno sonca in vetra, manj kot 2 % med vsemi državami EU, čeprav ima ogromen neizkoriščen potencial za nove zmogljivosti. Skupnostne energetske projekte smo v preteklih letih tudi zahvaljujoč zakonodajnim pobudam Levice počasi in mukoma zagnali, a so še danes v povojih, kar je posledica tega, da obnovljivi viri energije, zlasti sončna in vetrna energija niso bili med političnimi prioritetami odločevalcev na državni ravni. Namesto tega smo porabili desetletje za gradnjo novega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki ga bomo morali do leta 2030 zapreti. Na področju obnovljivih virov se je vlagalo zgolj in samo v velike hidroelektrarne, ki pa so med vsemi obnovljivimi viri energije najbolj pogubne za naravo. S tem zakonom in s to Vlado se to spreminja, ker je nujno potrebno spremeniti zakonodajni in strateški okvir, ki ureja spodbujanje rabe OVE. Zakon, ki ga obravnavamo, opredeljuje prednostna območja za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, na primer strehe večjih objektov, utrjena parkirišča, območja okoli energetskih objektov, območja cestnih in železniških zemljišč, opuščena odlagališča in kamnolomi. Zakon omogoča lažje umeščanje naprav za učinkovitejši zeleni prehod in odpravlja nekatere dolgotrajne postopkovne obveznosti umeščanja. S tem država dobiva bolj proaktivno vlogo na področju umeščanja obnovljivih virov energije v prostor in večji skrbi za okolje. Zakon sprejemamo v trenutku, ko se je čas za blag in postopen prehod v ogljično nevtralno družbo že v veliki meri iztekel. Po več letih zavlačevanj in več mesecih obravnave je nujno, da zakon danes končno sprejmemo in nemudoma začnemo povečevati proizvodnjo energije iz

Hvala za besedo. Spoštovani! Pred nami je tretja obravnava Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. V vseh že izvedenih obravnavah in razpravah o predlaganih rešitvah in dilemah, ki so v zakonski materiji ustrezno utemeljene in naslovljene so predstavniki iz vrst opozicijskih poslanskih skupin predlagateljici Vladi Republike Slovenije očitali nespoštovanje pravnega reda Republike Slovenije, kršenje Ustave, diskriminatoren odnos do preostalih obnovljivih virov energije, ki vsebini niso zajete in obravnavane ter uvedbo prisilnih ukrepov. Manjkali pa niso niti poskusi osebne diskreditacije predstavnikov predlagateljice. Tekom druge obravnave predlaganega zakonskega predpisa, ki je potekal pred matičnim delovnim telesom in na seji Državnega zbora so bili na podlagi sodelovanja s pristojnimi službami Državnega zbora pravni pomisleki s pripravljenimi dopolnili v večji meri odpravljeni oziroma so bile podane potrebne dodatne obrazložitve. Predlagateljica pa je deloma upoštevala in v vsebino smiselno vključila tudi določene vsebinske predloge opozicijskih poslanskih skupin. V razpravah so bili ustrezno naslovljeni **11. TRAK (VI) 11.30** (nadaljevanje) in z argumenti odpravljeni tudi očitki o tako imenovani prisilni solarizaciji, zato na tem mestu o tem ne bom izgubljal besed. Dodal bi le to, da bi kot prisilni ukrep potem lahko razumeli tudi obvezni priklop na sisteme daljinskega ogrevanja ali omejevanje uporabe posameznih energentov za ogrevanje, ki je bil kot ukrep, s katerim se zasleduje cilj povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, uveden z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga je pripravila prejšnja Vlada. V Poslanski skupini Svoboda bomo tudi po koncu tretje obravnave predlog zakona soglasno podprli, saj se zavedamo, da tako kot že sprejet Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki uvaja komplementarne ukrepe na področju prometa, obravnavan predlog zakona slednje uvaja na področju trajnostne in nemotene oskrbe z električno energijo, ki so predlagani v luči premalo izkoriščenega energetskega potenciala sončne in vetrne energije in z namenom uravnovešenja energetske bilance v Republiki Sloveniji, v kateri je delež sončne in vetrne energije daleč pod evropskim povprečjem. Vsaka država podpisnica mednarodnih okoljskih in podnebnih sporazumov in dogovorov, pa naj si bo še tako majhna kot je Slovenija, mora oblikovati in sprejeti lasten preplet mehanizmov oziroma tako imenovane energetske mešanice. Zgolj na podlagi slednjih, ki bodo upoštevale naravne danosti in geostrateški položaj posamezne države, bomo namreč uresničili globalni cilj, to je ogljična nevtralnost do leta 2050. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Danijel Krivec. Izvolite. **DANIJEL Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav predstavnikom ministrstva, ministru, kolegicam in kolegom! Pred nami je Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije - tretja obravnava. V predhodnih stališčih je bilo veliko govora o energetski bilanci, kjer naj bi Slovenija zaostajala glede obnovljivih virov, ampak dejstvo je, da imamo mi v tej bilanci iz obnovljivih virov zagotovljenih 24 % energije, s tem pa skoraj izpolnjujemo pogoje, ki jih Evropa postavlja pred nas. Je pa res, da imamo sorazmerno malo vetrne in sončne energije v bilanci. Ni pa res, da sončne energije oziroma teh panelov do sedaj nismo mogli umeščati umeščati v prostor oziroma investirati. Dejstvo je, da je v Sloveniji inštaliranih 800 megavatov sončnih panelov, od tega 170 megavatov v zadnjih dveh letih, kar pomeni, da tudi brez tega zakona smo veliko vlagali v obnovljive vire energije iz naslova sončnih elektrarn. Je pa res, da na drugi strani vetrnih elektrarn nismo veliko, še manj pa smo vlagali v dodatne vire iz vodnih elektrarn. Pred drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu je obsežno mnenje pripravila Zakonodajno-pravna služba, ki je omenjeni zakon proučila z vidika skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika. Na ta predlog zakona je bilo podanih ogromno pripomb, praktično so bili vsi členi s strani Zakonodajno-pravne službe opredeljeni s pripombami in tudi z amandmaji, ki jih je kasneje vložila koalicija to ni bilo opravljeno. ZPS opozarja na kršitve Ustave Republike Slovenije, in sicer kršitev načela pravne države, načela delitve oblasti, enakosti pred zakonom, uresničevanja in omejevanja pravic, enakega varstva pravic, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, pravico do zasebne lastnine in tako naprej. ZPS ugotavlja, da je predlagano besedilo nepregledno, po vsebini, notranje in strukturno neusklajeno. S tem se zmanjšuje preglednost, razumljivost in jasnost pravne ureditve. Na ta zakon je bilo veliko pripomb tudi s strani civilnih združenj, Kmetijsko-gospodarske zbornice, Slovenskega društva za zaščito voda in tako naprej, teh je kar veliko. Kot zadnje smo dobili tudi pripombe Zveze društev za varovanje reke Mure, pa jih bom kar citiral: »Vendar pa pripravljavci v svojih ambicijah po poenostavitvah so šli mnogo predaleč, da bi namene tega, da bi nameni tega zakona delovali kredibilno. Zakon svojo osnovo naslanja na 3. člen, ki definira umeščanje fotonapetostnih in vetrnih elektrarn ter z njimi povezane omrežne infrastrukture kot javno korist, ki služi interesu javnega zdravja in javne varnosti. Ta argument bi na neki točki, v kolikor bi bil zastavljen iskreno, lahko celo držal, vendar pa ob kritičnem prebiranju vsebine zakona postane jasno razvidno, da je termin javnega interesa eklatantno kršen in zlorabljen. Kar dobivamo, je zakon, ki je v svojem bistvu namenjen uzakonjanju prevlade interesov energetike nad praktično vsemi ostalimi javnimi interesi in s tem široko odpira vrata nekontroliranemu umeščanju energetske infrastrukture v naravno okolje. Vsebina zakona se vsebinsko nanaša na predpostavko, da fotovoltaične in vetrne elektrarne pri svojem umeščanju nimajo nikakršnega vpliva na okolje in naravo oziroma je ta vpliv zanemarljiv do te mere, da koristi elektrike, pridobljene na ta način, prevladajo nad vsakršnim mogočim negativnim vplivom, ki ga gradnja take infrastrukture ima na okolje. Pri umeščanju večjih fotovoltaičnih elektrarn in pa še predvsem pri vetrnih elektrarn s podporno infrastrukturo gre za umeščanje objektov izjemnih gabaritov, ki predstavljajo izrazit poseg v prostor«. Torej v naši Torej v naši poslanski skupini glede na vse pripombe, ki jih imajo tako v civilni družbi kot strokovnjaki kot tudi Zakonodajno-pravna služba, in glede na materijo, ki je nedodelana, nedorečena in bo povzročala v prihodnje veliko zapletov, tega zakona tudi v tretji obravnavi ne moremo podpreti. Hvala lepa. In kot zadnja še Poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija! S kolegom Krivcem se nisva dogovorila, ampak dovolite mi, da pred našim stališčem podam preambulo, kar sicer ni običaj. Sposodil sem si tudi sam besede Zveze društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri Moja Mura. Takole pišejo vsem poslankam in poslancem: »Po številnih razočaranjih in razkritih praznih obljubah, ki jih je aktualna Vlada podala civilni družbi, ki so govorile o drugačnem načinu delovanja od svojih predhodnikov, smo državljani sedaj na številnih družbenih področjih deležni streznitve. Ena od takih je tudi odnos do naravnega okolja, ki se v skrajni aroganci kaže v novo predlaganem Zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije«. In apel moje Mure: »V imenu civilne družbe in resničnega javnega interesa vas pozivamo, da zaustavite sprejetje tega zakona in zaščitite pravico državljanov do ohranjenega, ohranjenega naravnega okolja ter politične kulture spoštovanja pravnega reda in določil, ki urejajo rabo prostora. Spoštovanje načel pravne države predstavlja vezivo, ki svobodni družbi omogoča dejanski trajnostni razvoj. Tisti, ki ste v zadnjem času našo reko Muro spolitizirali, boste danes gotovo temu apelu prisluhnili«. Spoštovani kolegice in kolegi, Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije imamo danes v tretjem branju. Iz obnovljivih virov energije? Katerih? Ne vseh, ne vseh. Proizvodnja električne energije. Kot da Vlada pozna samo električno energijo. Kaj pa toplotna energija? No, seveda, zdaj, ko smo meseca julija, o toploti veliko ne razmišljamo, razen o odvečni toploti. Kaj bo pa pozimi, o tem niti besede.

ki odpravlja večino birokratskih ovir, da se sončna elektrarna lahko postavi na praktično vsaki slovenski njivi ali jezero, če malo poenostavim, mimo upoštevanja osnovnih standardov vladavine prava in varovanja narave. Mi v Novi Sloveniji verjamemo v fizikalni pojav, ki se mu reče foto efekt. Sam sem na naši strehi doma inštaliral sončno elektrarno že pred nekaj leti. Na nek način je tudi prav, da je država Slovenija subvencionirala izgradnjo sončnih elektrarn, še posebej za potrebe samooskrbe in zato potrošila približno toliko denarja, kot nas je stal TEŠ6. Ampak ko govorimo o obnovljivih virih energije, ko govorimo o zelenem prehodu, ko govorimo o proizvodnji električne energije in samooskrbi, glej ga zlomka, pa niti besede pravzaprav v tem zakonu, res niti besede o JEK-2. ocena učinkov zamude in napak pri izvajanju energetske politike Slovenije, to je ključno vprašanje, s katerim se ukvarja tudi slovenska znanost. Zamude pri izgradnji, vključitvi v omrežje JEK-2 ter sledenje dinamiki NEPN scenarijev pomenijo nesprejemljivo dolgoročno izpostavljenost Slovenije zaradi povečanja uvozne energetske odvisnosti, drastično višje cene električne energije za odjemalce in poslabšanje situacije glede izpustov toplogrednih plinov. Naprej. obnovljivi vir energije, geotermija, res je, da ste najbrž zaradi Nove Slovenije oziroma amandmaja Nove Slovenije vključili v ta zakon tudi geotermijo, ampak na tak način, da iz tega zakona in iz geotermije ne boste proizvedli niti ene kilovatne ure električne energije. Hvala bogu smo člani Evropske unije in v mesecu marcu je Evropska komisija sprejela tako imenovani akt o ničelni industriji, o tem bi morala biti široka razprava v Državnem zboru in tukaj v tem aktu gre za evropsko uredbo, ki bo direktno veljala tudi za Slovenijo, ni direktiva, to je uredba, o tem Vlada ne poroča Državnemu zboru s kakšnim navdušenjem, zgolj tako, bolj na tiho, zaradi tega je tudi pristojni odbor Državnega zbora sprejel stališče Republike Slovenije do tega akta, do te uredbe, ki visoko na lestvici postavlja tudi geotermijo, ampak brez, da bi v tem stališču bila geotermija z eno besedo imenovana. Mi, v Novi Sloveniji, bomo sledili Zvezi društev Moja Mura in glasovali proti temu zakonu. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Državni zbor bo o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločal danes, v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 1. točki dnevnega reda in s tem prekinjam to točko dnevnega reda. s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v okviru rednega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici mag. Tamari Kozlovič. Izvolite. Spoštovani! Hvala za besedo. Torej, realizacija celovite zdravstvene reforme je nujen korak v smeri zagotovitve učinkovitega, modernega, solidarnega, pravičnega zdravstvenega sistema. K temu si moramo prizadevati vse poslanke in vsi poslanci. Na tej poti, ki se ne zgodi čez noč, niti ne v enem letu, moramo vzporedno narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo morebitna dodatna poslabšanja položaja slovenskega pacient. To je velika odgovornost in istočasno tudi naša dolžnost. Enega takšnih izzivov, ki smo ga v Svobodi skupaj s koalicijskimi partnerji nemudoma naslovili, je zagotovo pomladanska napoved povišanja zneska premij za dopolnilna zdravstvena zavarovanja s strani komercialnih zavarovalnic.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 vsakršen dvig stroškov na račun zavarovancev nedopusten. Ne glede na določene socialne korektive, ki jih omogoča zakonodaja, vsakokratna podražitev premije zaradi narave dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja najbolj obremeni prav socialno ogrožene državljane. Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je danes sestavljeno iz dveh delov, iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki nam ne krije večine zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno zdravstvene storitve doplačevati. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej namenjeno kritju razlike do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Skladno s programom za delo koalicije 2022-2026 smo si koalicijske stranke zadale cilj, da do konca leta 2024 pripravimo celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev oziroma preoblikovanje nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glede na pretekle napovedi komercialnih zavarovalnic smo svoje aktivnosti pospešili. Kot rešitev smo tako predlagali zakon, s katerim finančna sredstva iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prenašamo v obvezno, ob ohranitvi iste ravni pravic in trenutne višine premije, ki jo bodo zavarovanci odslej plačevali v obliki pavšalnega prispevka. Predlagana novela tako predvideva prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi se spremenil le prejemnik teh sredstev, ki bo po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tekom zakonodajnega postopka smo novelo, o kateri bomo danes opravili končno glasovanje, ustrezno dopolnili. V kar največji meri smo upoštevali pripombe vseh deležnikov, na katere bo sprememba vplivala, in jo v največji meri uskladili tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, pri čemer smo tvorno sodelovali z Vlado, ki je amandmaje tudi predlagala. zamikom uporabe predloga zakona pa smo na predlog dejanskega izvajalca nove ureditve, torej Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zagotovili dovolj časa za pripravo na izvrševanje zakona tudi v praksi. Naloga zakonodajalca bo tako z današnjim dnem opravljena. Zdaj so na vrsti skrbniki zdravstvenega sistema. Verjamemo in zaupamo, da bodo za družbeno skrb za zdravje in izvajanje nalog na tem področju tudi v prihodnje in skladno z novo ureditvijo ustrezno poskrbeli. Danes obravnavana novela res ne prinaša celovite sistemske rešitve, a ne glede na to je treba nekje začeti spremembo. Tako smo storili prvi korak in z vsemi deležniki dosegli konsenz, da je preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nujno. Veseli nas, da bomo po dvajsetih letih s skupnimi močmi končno premagali Goljata. Spoštovani kolegice in kolegi, v imenu predlagatelja se vam zahvaljujem za izkazano podporo. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade Danijelu Bešič Loredanu, ministru za zdravje. Izvolite. Hvala, predsedujoča, za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! O tem zakonu oziroma noveli ZZVZZ je bilo veliko že rečenega. strani Vlade se lahko torej tako Gibanju Svobodi kot vsem koalicijskim partnerjem zahvalim za izjemno tvorno in dobro sodelujočo obravnavo v procesu zakonodajnega postopka. Mislim, da smo pokazali, kako je treba stopiti skupaj in narediti nekaj dobrega za ljudi. Vsak, ki je spremljal vse predhodne obravnave poskusa ukinitve ali preoblikovanja obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ve, v kaj smo se spustili. Mi smo se spustili v to – torej, tako gibanje Svoboda kot tudi Vlada - z namenom, da zaščitimo ljudi, prvič, zato, da ohranimo na nivoju 35 evrov vse obstoječe pravice,

za katero vsi vemo, da gre pravzaprav za neke vrste obvezno zdravstveno zavarovanje, saj kdor tega nima, storitve ne dobi, torej da obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukinemo in jo nadomestimo z ustrezno obliko. To smo naredili v zakonodajnem postopku. Danes v tretjem branju smo upoštevali pravzaprav vse. Lahko poudarim, da na nivoju Vlade sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje izjemno tvorno sodelovala. Skupaj smo iskali rešitve in po predvidenem sprejemu zakona, lahko kot skrbnik zdravstvenega sistema, lahko samo rečem to, da smo odprli vrata iskanju konsenza, celovitemu financiranju zdravstvenega sistema, za katerega smo se koalicijske partnerice zavezale, da bomo to uredili do konca leta 2024, in bomo 1. 1. 2025 imeli jasno, transparentno, dolgoročno vzdržno financiranje zdravstvenega sistema, za katerega bo vsakdo seveda vedel za zbrani denar, koliko dobi v obliki obveznega zdravstvenega zavarovanja, koliko dobi na ta račun in kaj se iz tako imenovanega javnega zdravstva kar se tiče financiranja na izvajalski strani, na strani pravic tudi dobi. Zadeva bo jasna, zadeva bo transparentna, zadeva bo digitalna in to kar se danes obravnava v Državnem zboru, je prvi korak, ki na široko odpira vrata, da do tega končno pridemo. Danes, pravzaprav po dvajsetih letih smo na točki, ko ukinjamo obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, umikamo, bi rekel, zavarovalni produkt, ki to ni, iz sistema. To počnemo od 1. 1. 2024 dalje in iščemo seveda ustrezne vire. Tako ministrstvo kot za finance, kot Ministrstvo za zdravje bosta skupaj do jeseni in potem v poteku jeseni pripravila vse potrebno, da seveda najdemo vire. Leta 2024 imamo proračunsko varovalko, skratka, strani Vlade zakon absolutno podpiramo. S strani Vlade dajemo seveda zavezo, da bomo na izvršilni veji opravili vse kar je potrebno, da bomo končno prišli do reforme zdravstvenega sistema in z današnjo potrditvijo zakona se odpirajo na široko vrata iskanju nacionalnega konsenza, kako bomo zdravstveni sistem vsi skupaj financirali od 1. 1. 2025 dalje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi ima besedo kolega Miha Kordiš iz Poslanske skupine Levica. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Obstoj dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je ena izmed treh ključnih oblik, kako se slovenski zdravstveni sistem privatizira. Če vam je bližje ta izraz, lahko rečemo, da gre za eno izmed treh ključnih oblik legalizirane korupcije. Nekoliko konkretneje pa je dopolnilno zdravstveno zavarovanje trn v peti državljankam in državljanom že zadnjih 20 let iz dveh temeljnih razlogov. Zato, ker je neučinkovito in zato, ker je nepravično. Naj začnem pri vprašanju učinkovitosti. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v praksi deluje kot davek. Praktično vsak med nami si ga plačuje, ker bi sicer doplačeval ob slehernem obisku ambulante, slehernem obisku zdravnika. za razliko od ostalih davkov in prispevkov v tej državi, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne izvajajo javne inštitucije in ne zbirajo, in se iz njega ne zbira sredstev v javno korist. Izvajajo ga tri največje komercialne zdravstvene zavarovalnice kot organizirane v kartel, ki usklajeno dviguje cene, seveda z namenom, da se zagotavlja največje možne presežke. In res, iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v zavarovalnicah ostane neupravičeno okoli 50 milijonov evrov vsako leto, **16. TRAK: (SC) – 11.55** (nadaljevanje) to je 50 milijonov evrov vplačil zavarovank in zavarovancev, ki bi morala najti svojo pot do javnega zdravstvenega sistema za dodatno kadrovsko osebje, za dodatne materiale in tako naprej. Zato torej govorimo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju kot o neučinkovitem načinu zbiranja sredstev za financiranje zdravstva. Preprosto ostaja v zavarovalnicah na način napihovanja režijskih stroškov, na način napihovanja plač vodilnih uslužbencev oziroma nasploh nerazumnega in neracionalnega trošenja v neke komercialne To je tudi prvi razlog zakaj je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti. Drugi razlog pa je njegova nepravičnost. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se ne zbira na način odstotka od dohodka, ki bi upošteval bistveni razkorak, ki ga v družbi imamo med ljudmi na minimalni plači, med upokojenci z nizkimi pokojninami, na eni strani spektra ali na drugi strani dohodkovnega najbolj privilegiranega spektra v bistveno boljšem zajemu sredstev pri menedžerjih z visokimi plačami, pri vodilnih javnih uslužbencih, politikih in tako naprej. Vsi namreč plačujemo enakovredno položnico 35 evrov, ne glede na to, ali si to položnico lahko dejansko privoščimo ali pa si je ne moremo. Elementarna socialna pravičnost zahteva, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukine na način, da se prenese v obvezno, torej, popravi se prispevne stopnje, tako da vsi prispevamo v skladu s svojimi zmožnostmi in s ciljem, da pridemo do zdravstvene oskrbe po svojih potrebah, kot jo potrebujemo. Nacionalizacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo jo prožili v koaliciji danes zaključuje svojo zakonodajno pot. V Levici seveda, kot si lahko predstavljate, namenjamo vse svoje glasove z veliko podpore in z zelo veliko veselja. Ob tem pa opozarjamo, da nacionalizacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot zelo pomemben korak, ki reže popkovino med komercialnimi zavarovalnicami in našim zdravstvenim sistemom ni enako ukinitvi tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinemo šele tako, da ga, kot sem izpostavil malo prej, prenesemo v obvezno in da ga, skratka, nadomestimo s solidarno obliko prispevka. Kot socialisti seveda pričakujemo, da se bomo takoj v jeseni v koaliciji zbrali okoli 1. točke dnevnega reda, ki je, da projekt dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nadaljujemo

Spoštovani! Hvala za besedo. Dogajanje na številnih področjih družbenega življenja naši državi iz leta v leto jemlje razvojni zagon. Eno od najbolj akutnih področij je zdravstvo, kjer dolgoletna ujetost v sistemsko, organizacijsko in tudi finančno načete temelje sistema zdaj vse bolj opazno načenja tudi dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev, ki postajajo vse bolj odvisne od finančnih okvirov, v katere so jih, hočemo hočemo ali nočemo, postavili vse dosedanje vlade. Po 20 letih čakanja na zdravstveno reformo, katere nepogrešljiv del je tudi preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja končno dobiva njene prve obrise. Vlada se je težav v zdravstvu namreč lotila takoj po nastopu mandata in sprejela dva interventna zakona, ki sta največja žarišča v zdravstvu umirila. Takoj po napovedanem dvigu premij s strani komercialnih zavarovalnic pa smo začeli postopek preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja, ki ga danes zaključujemo. Zavedamo se, da so čakalne dobe največji izziv zdravstvenega sistema in roko na srce, tudi čisto vsakega ministra. Naraščajoče potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah, po drugi strani pa težave v sistemu in slabo upravljanje zdravstvenih zavodov so dejavniki, ki se seštevajo. In vsota tega seštevka je v zadnjih dveh letih močno narasla ter se pokazala v stanju, ki smo mu priča danes. Nad našim zdravstvenim sistemom že dolga leta zlovešče visijo številna vprašanja, **17. TRAK (VI) 12.00** (nadaljevanje) katerih odgovorov ni ponudil še noben minister za zdravje. Kako torej naprej, da bomo prebivalci države, ki je zgrajena na temeljih socialne pravičnosti in solidarnosti, lahko uresničevali pravico do zdravstvenega varstva ne le na papirju, ampak tudi v praksi? Kako bomo povečali dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva? Kako lahko slovenski zdravstveni sistem postane učinkovitejši? In navsezadnje, kako preprečiti razkroj javnega zdravstvenega sistema, kamor slednji nezadržno drvi vsaj zadnjih dvajset vsa ta vprašanja so počakala tudi našega ministra. In ne, ni prvi, ki mu je bila zaupana ta naloga. V tem trenutku je in smo zadnji v vrsti, ki rešujemo leta in leta zavoženih odločitev preteklosti na področju zdravstva. Žal ne gre iz danes na jutri, saj so mnoge stvari na Ministrstvu za zdravje skozi leta preveč mirovale, neurejene problematike pa so se kopičile in poglabljale. Tako je treba na eni strani počistiti okostnjake iz omar, na drugi pa se spoprijeti z novimi izzivi, ki vznikajo vsak dan. smo se, trdno prepričana, dela, sem trdno prepričana, da bomo skalo, ki se imenuje ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, končno privalili na vrh gore. Pred nami je tretja obravnava novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Spomnimo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa javno obvezno zdravstveno zavarovanje ter obseg in vrsto pravic, ki iz tega izhajajo, a obvezno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev. Če se zavarovanci želijo izogniti riziku plačila teh storitev, obstoječi zakon ponuja možnost prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki pa se je sčasoma spremenilo v obvezno. Zavarovanci se namreč odločajo med tem, ali bodo sklenili dopolnilno zavarovanje ali pa bodo razliko v vrednosti storitve krili sami. Tako je prostovoljno zdravstveno zavarovanje prostovoljno le na papirju. Zakon je od sprejema leta 1992 do danes doživel veliko poizkusov prenove v skladu z zahtevami časa, vključno z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a so kompleksnost in navzkrižni interesi oblikovanja in sprejem sprememb vsakič ustavili. Sedanja vlada pa je pri tem odločna. V koalicijskem sporazumu smo med prednostne naloge uvrstili ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Predlog, ki je pred nami, tako z letom 2024 predvideva prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obveznega in uvaja enotni pavšalni prispevek v višini 35 za vse. Spoštovane kolegice in kolegi! Zaključila bom z mislijo, s katero smo zakonodajni postopek predloga zakona začeli. Po današnji zadnji razpravi o predmetnem zakonu boste glasovali zlasti o tem ali želite javno, transparentno in vsem dostopno zdravstvo ali pa so vam ljubši parcialni interesi in siromašenje javne zdravstvene blagajne z namenom polnjenja zasebnih žepov. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja bo zgodovinski trenutek, zato resnično upam, spoštovane kolegice in kolegi, da boste danes na pravi strani zgodovine.

Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Ne gre za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne vem kolikokrat je še to potrebno povedati, da nekateri ne boste več ponavljali te manipulacije oziroma laži. Gre za preoblikovanje v obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno. Golobova vlada in koalicija sta kot prvo prioriteto koalicijske pogodbe zapisala izboljšanje stanja na področju zdravstvenega sistema. Naj navedem samo nekaj izpostavljenih prioritet v tej koalicijski pogodbi: skrajšanje oziroma odprava čakalnih vrst, krepitev javnega zdravstva, boljša organiziranost zdravstvenega sistema in tako naprej. Po letu dni lahko ugotovimo, da je stanje na področju zdravstva slabše, bistveno slabše kot pred letom dni, pa ni potrebno, da to ugotavlja opozicijska poslanska skupina, to ugotavlja predsednik strateškega sveta pri predsedniku Vlade za področje zdravstvenega sistema dr. Brecelj. Čakalne vrste so se kljub dodatnim 135 milijonov evrov za njihovo odpravo, ki so bile zagotovljene na podlagi interventnega zakona, bistveno podaljšale. Število ljudi, ki nimajo dostopa do osebnega zdravnika, presega sto tisoč, gasilski ukrep ministra, Vlade in koalicije s tako imenovanimi ambulantami za neopredeljene ni izboljšal razmer. Neustrezne poteze ministra in vlade vodijo v razgradnjo namesto v krepitev javnega zdravstvenega sistema. Namesto rešitev, ki bi krepile javni sistem, izboljšali organizacijsko shemo delovanja, je Golobova koalicija aprila iz predala potegnila štiri leta star zakon Šarčeve vlade o spremembi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ne rešuje ničesar. Takratna Šarčeva koalicija mu je sama odrekla podporo januarja 2020 in ga pospravila nazaj v predal, minister pa sedaj pravi, da predstavlja prelomno oziroma strateško spremembo na področju urejanja razmer v zdravstvenem sistemu. Zakon ljudem oziroma ta novela zakona ne prinaša popolnoma, popolnoma ničesar, ne prinaša boljših storitev, ne odpravlja čakalnih vrst in ne rešuje bistvenih problemov zdravstvenega sistema. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ostaja, razlika je samo v tem, da ne bo več prostovoljno pač pa obvezno. Višina mesečne premije ostaja enaka kot je danes, torej okrog 35 evrov mesečno, ki pa ne bo ostala fiksirana v tem znesku, kot je napačno govoril premier, premier Golob aprila letos, pač pa se bo letno usklajevala z inflacijo. Premija se bo stekala v državno zavarovalnico, ki jo je predsednik Vlade januarja letos označil kot enega glavnih problemov na področju zdravstvenega sistema. In mimogrede, ko govorite o komercialnih zavarovalnicah, o treh, ki trenutno tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, največja med njimi, kjer je več kot polovica zavarovancev, Vzajemna, je v lasti vseh zavarovancev in ne sme izplačevati dobičkov, dobičke mora vračati zavarovancem. To je bilo v preteklosti tudi že storjeno ali z vračilom dela vplačanih premij ali pa preko dodatna plačila dodatnih storitev. Proračun bo po novem zagotavljal do 240 milijonov evrov letno, 240 milijonov evrov v prihodnjem letu, v letu 2024 iz žepov ljudi, saj se v proračun stekajo davki in prispevki. Posledično bodo ljudje plačevali za dopolnilno zdravstveno zavarovanje več in ne manj kot danes, ne 120 evrov manj kot ste nekateri oznanjali ob vložitvi novele tega zakona, pač pa skozi obremenitve preko davkov in prispevkov okoli 200 evrov letno več kot danes. Tudi ni nobene pravičnosti vgrajene v tem zakonu, o čemer je govorila ena izmed poslanskih skupin v svojem stališču, ker prispevki ostajajo v enaki višini za vse, kot, kot je to danes, za enake oziroma slabše zdravstvene storitve in očitno tudi slabšo dostopnost do zdravnika kot danes torej ostaja premija enaka, dodatno pa bo potrebno zagotavljati iz proračuna 240 milijonov evrov letno. Vsi se strinjamo, da je potrebno preoblikovanje sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot ga poznamo danes, vendar v sklopu celotne prenove organiziranosti zdravstva, torej sočasno s preoblikovanjem delovanja državne zavarovalnice, kar imate v koaliciji zapisano tudi v koalicijski pogodbi, pa tega niste storili kljub drugačnim napovedim po koalicijskem sestanku 18. januarja letos na Brdu pri, pri Kranju. Pot, ki je sedaj ubrana s tem zakonom oziroma z novelo tega zakona, pa ne prinaša nobenih izboljšav ne za delovanje zdravstvenega sistema ne za ljudi, po nepotrebnem bistveno dodatno obremenjuje javne finance, viša stroške ljudem, zato bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke glasovali proti sprejemu novele tega zakona in ne bomo podprli nobenega izmed vloženih amandmajev in glasovali bomo proti amandmajem, ki jih je vložila koalicija. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, zanjo kolegica Iva Dimic. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, minister, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Vsak predlog zakona, še posebno pa zakon s področja zdravstva, mora odgovarjati na vsakokratne vsakokratne zdravstvene potrebe državljanov, pri tem pa je ključna njegova učinkovita organizacija, pa tudi izvedba. Izdatki za zdravstvo se povečujejo že nekaj zaporednih let, kar pa se ne odraža v dostopnosti do zdravstvenih storitev. Novi Sloveniji poudarjamo, da je naš zdravstveni sistem potreben učinkovite prenove, tako organizacije kot tudi reorganizacije na posameznih oddelkih. Novi Sloveniji se zavzemamo za odpravo koncesij in za vključitev vseh razpoložljivih zdravstvenih kapacitet v javno mrežo. Le na ta način bi se lahko povečala dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega današnji zakon ne vključuje in ne omogoča. Ena od vrednot Nove Slovenije je svobodna izbira zdravnika. Predlog zakona to svobodo omejuje, saj trenutno prostovoljno izbiro posameznika glede izbora dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spreminja v obvezni prispevek. Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov in se bo lahko letno usklajeval **19. se je Vlada lotila brez izračunov. Lahko rečemo, da jih je pohlep in kontrola nad denarjem, ki so ga ljudje vplačevali v prostovoljno zavarovanje, povsem zaslepil, saj v zakonu ne zasledimo, koliko bo stala reorganizacija na ZZZS in koliko ljudi bo treba zaposliti, koliko denarja bo šlo za računalniške programe, opremo in prostore. Koliko bo ZZZS na letni ravni stala ta poteza Vlade, v predlogu zakona ni finančnih posledic, tako bodo v ZZZS verjetno to delali brezplačno, saj bi drugače minister le zapisal finančne posledice. Na Komisiji za nadzor javnih financ je bil sprejet sklep, da pred obravnavo in sprejetjem tega zakona Vlada in ministrstvo podajo izračune in finančne učinke. Do danes Vlada še ni poslala finančnih učinkov predlaganih sprememb. Kar pa je zanimivo, je, da je v zakonu proračunska varovalka za ZZZS v višini 240 milijonov evrov, kar pomeni, da če zbrana sredstva iz obveznega zavarovanja in obveznega zdravstvenega prispevka ne bodo zadostovala za kritje odhodkov, bo razliko, izgubo kril državni proračun, se pravi, da bomo to preko davkov ponovno plačevali vsi zavarovanci. Minister za finance je dejal, da takih potez na Ministrstvu za finance ne podpirajo. Zato z ministrom za zdravje in z Levico, lahko rečemo, stopamo korak po koraku v vedno dražji in nedostopen zdravstveni sistem; to je za vse bolnike, ki nedopustno dolgo čakajo, žalostno. Novi Sloveniji res ne razumemo, kje so težave, da denar ne sledi pacientu. Nekdo, ki vplačuje v naš sistem vse davke in vse obvezne prispevke, čaka nedopustno dolgo v čakalni vrsti je to zdravstveni sistem, ki si ga želimo in mu bomo še dodatno pomagali s financiranjem? ZZZS že sedaj razpolaga s 4,5 milijarde evrov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz premij dopolnilnega zavarovanja se nabere približno 600 milijonov evrov, od tega znašajo obratovalni stroški zavarovalnic približno 50 do 60 milijonov evrov oziroma 10 %. Pogost Pogost argument za preimenovanje dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek je, da stroški obratovanja ZZZS znašajo samo 2 %, vendar pa to pri 4,5 milijarde evrov predstavlja kar 90 milijonov. In sedaj se jim dodaja še obvezni prispevek, kar pomeni, da bo ZZZS upravljal z več kot 5 milijardami in da bodo stroški narasli preko 100 milijonov evrov. Ker ste si sami prvotno zastavili cilj in obljubili državljanom spremembe s 1. 9. 2023, kasneje pa uvideli svojo napako in zakon amandmirali z veljavnostjo 1. 1. 2024, smo v Novi Sloveniji mnenja, da se je treba časovnic držati ter izpolnjevati dane obljube državljanom. Zato smo vložili amandma k 31. členu, ki prinaša spremembo uveljavitve zakona, tako kot ste obljubili, in sicer s 1. septembrom Le tako boste ostali kredibilni in izpolnjevali zastavljene in obljubljene cilje, ki ste si jih sami zadali. Na koncu lahko rečem, da bomo za več denarja dobili manj pravic.

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani minister z državno sekretarko, kolegice in kolegi! Zakon, ki odpravlja doplačila za zdravstvene storitve in uvaja enotno zavarovanje s polnim kritjem je končno pred sprejetjem. S tem v Sloveniji končno odpravljamo ločeno dopolnilno zavarovanje. Postopek obravnave je bil zahteven. Socialni demokrati smo si kot cilj zastavili, da košarica obstoječih pravic ostane enaka, da torej združeno zavarovanje krije vse storitve, ki jih je doslej krila kombinacija tako obveznega kot dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Z amandmaji Vlade so se izrecno zavarovale pravice s področja reproduktivnega zdravja in svetovanja pri načrtovanju družine, nobena pravica iz zdravstvenega zavarovanja tako ne bi smela biti okrnjena. Žal nam je, da v tem koraku nismo našli načina, s katerim bi odpravili tudi neupravičen način obračunavanja dajatve za dosedanje prostovoljno zavarovanje. Tako se žal ohranja še vedno nepravičnost, ki ne upošteva socialnega in dohodkovnega položaja posameznika. Želeli smo si, da najdemo nov konsenz za financiranje sistemov zdravstvenega in socialnega varstva, ki bi upošteval tudi premoženjsko stanje zavezanca. Četudi ta cilj še ni dosežen, v koristi združitve zavarovanj še vedno presegajo slabosti. Zato na enotni prispevek v višini 35 evrov gledamo kot začasno rešitev, ki jo bo potrebno čim prej nadomestiti s celovitim in enovitim prispevkom za financiranje združenega zdravstvenega zavarovanja. Odprto je ostalo le še vprašanje, kaj se zgodi s premoženjem statusov zavarovancev in zavarovalnic, ki so doslej izvajali dopolnilno zavarovanje. Zakon, sprejet v drugi obravnavi je namreč po našem mnenju ustrezno predvideval, da se ob ukinitvi zavarovanja poravnajo stroški, preostanek sredstev se vrne, zavarovancev pogodbeni odnos pa prekine. Zavodu za zdravstveno zavarovanje se vrne revaloriziran znesek vložka, ki ga je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica vložil ob njeni ustanovitvi. Tako rešitev podpiramo tudi Socialni demokrati. Vlada pa v zadnjem hipu z amandmajem k 21. in 22. členu, s katerim opisani koncept obrača. Vzajemno bi z zakonom preoblikovali v navadno delniško družbo, namesto vračila sredstev zavarovancem predvideva, da se njihov denar spremeni v lastniški delež tudi ZZZS bi namesto izplačila denarja postal delničar nove Vzajemne d. Ocenjujemo, da tako varovanje pravic delničarjev pomeni le veliko zavajanje zavarovancev, namesto denarja se jim ponuja malo vreden lastniški delež, ki bo zanje predstavljal predvsem breme. Vzajemna delniška družba bi tako imela na sto, na sto tisoče malih delničarjev, ki bi v najboljšem primeru lahko ravnali pasivno. V najslabšem pa bi se želeli hitro in za majhen denar znebiti svojih delnic. Vse to pa zgolj za to, da bi peščica lahko še naprej agresivno tržila druga komercialna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo neposredno konkurenco obveznemu zavarovanju in javnemu sistemu. Uspešno jih je namreč mogoče tržiti le z argumentom, da obvezno zavarovanje in javni sistem ne bosta ustrezno poskrbela za nas v primeru bolezni ali poškodbe. Zato tudi težko predstavljamo, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko bil oziroma ostal delničar takega ponudnika zavarovan. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato podprli vladne predloge amandmajev k 3. in 11. členu soglasno, ki določa obseg pravic in začasno proračunsko postavko. Amandmajev k 21. in 22. členu, ki pa poskušata dosedanje zavarovance spremeniti v delničarja pa žal v Poslanski skupini Socialnih demokratov nima polne podpore. Ne glede na to pa bomo zakon, ki po več kot dveh desetletjih uvaja enotno zdravstveno zavarovanje, bomo soglasno podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 3. člen in amandma Vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 11. člen in amandma Vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ni interesa, zato zaključujem razpravo. Amandma Vlade k 21. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 22. členu, zato bomo o amandmajih k obema členoma razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 21. in 22. člen in dva amandmaja Vlade. Želi kdo razpravljati? Ni interesa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 31. člen in amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? (Da.) Interes je, zato prosim za prijave.

Ko smo vložili zakon, smo tudi napovedali, da bomo skrbno proučili vse pripombe, ki bodo prišle na predlagano novelo, ki smo jo vložili, ena izmed teh je bilo tudi opozorilo ZZZS in nenazadnje tudi Fursa, da v tako kratkem kratkem časovnem roku se težje organizirajo, zato smo skladno z njihovimi priporočili tudi spremenili čas uveljavitve zakona na 1. 1. 2024.

Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani gospod minister s sodelavko, kolegice in kolegi! Zakaj smo vložili v poslanski skupini ta amandma? V bistvu sem že na redni seji o tem razpravljal, ne želimo nagajati, da se razumemo, želimo pa, da vsi skupaj spoštujemo evropski pravni red. Zavarovalnice so finančne inštitucije, tako kot banke in tukaj bi zdaj sicer moral biti minister za finance, pa ga ni, najbrž se ukvarja s tem, kako zmanjšati državni primanjkljaj v polletju, ki znaša kar 413 milijonov evrov, ampak to je zdaj neka druga tema, razumem, da se mora s tem ukvarjati. Jaz bi pa opozoril na to, da imamo uredbo oziroma direktivo, ki se ji reče solventnost 2. Preprosti državljan gotovo tega ne razume, preprosti državljan pa zelo dobro sliši, da se ukine neka obveznost, ki se ji reče prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in preprosti državljan zelo dobro razume, dokler ne preveri, da se ta zakon sprejema zato, da se onemogoči zasebnikom 50 milijonske dobičke. No, gremo k resni stvari. Solventnost 2 med drugim govori tudi o tem, da morajo imeti zavarovalnice kapitalsko ustreznost. Ko ste na odboru sprejeli amandma, predlog koalicije, da zakon začne veljati 1. 1. 2024 se pravi čez približno pol leta, se je pojavilo vprašanje in poznavajoč poslovne rezultate, v katerih se zbirajo informacije tudi predsednik Vlade, se pojavlja vprašanje, ali bodo te zavarovalnice, ki prodajajo zavarovalniški produkt dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sploh še solventne. Ocena je, da ne bodo in ker imamo zakonodajo, tako imenovano insolvenčno zakonodajo, bodo v skladu s to zakonodajo morale sprožiti ustrezne postopke. Ne morejo oziroma pa ne smejo pa odpovedati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, torej svojih obveznosti, ki jih imajo, ne morejo zmanjšati, jih morajo izpolnjevati, to pa ne bo šlo, ker ne bodo imele denarja, zelo preprosto rečeno in zato smo želeli, da bi ta zakon pospešili, ne glede na to, če ima ZZS težave ali ne, ampak gre zato, da bi resnično zagotovili dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma financiranje zdravstvenih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Jaz si ne želim, da bi do te insolvenčne situacije prišlo. Kot rečeno, upam, da premier in minister za finance te podatke imata in da spremljata kaj se bo dogajalo in bojim se, da se bomo v jeseni pogovarjali o tej problematiki. Kaj bo potem? Ali ima predlagatelj scenarij, kaj bo potem? V tem predlogu, ki ga imamo na mizi in je bil Državni zbor poslan 30. 6., še vedno ostaja omenjena valorizacija obveznega zdravstvenega prispevka. S tem se izpostavi vprašanje ali predlagatelji zakona resnično verjamejo, da bodo s 1. 1. 2025 uveljavili dolgoročno celostno rešitev za zdravstveni sistem.

To me nihče ne bo prepričal, da bi mnenje spremenil. Ta je populistična, ker se govori o ukinitvi nečesa, kar postane obvezno in bo dodatno bremenilo žepe slovenskih davkoplačevalcev. Tudi pri tem zakonu se lahko vprašamo, pač zakon, ki zagotavlja tako imenovano, kako že, proračunsko varovalko več kot, ali pa približno četrt milijarde evrov, se lahko vprašamo, za božjo voljo, kdo bo vse to plačal. Odgovor je jasen. Slovenski davkoplačevalci. Da potem dam še zraven druge zakone, ki prihajajo, da potem zraven dodam še, kar smo nazadnje na Odboru za gospodarstvo in Odboru za delo pred dvema dnevoma ugotavljali, da se dramatično poslabšuje poslovno okolje, da ni interesa za tuja vlaganja pri nas. Zakaj ni? Bomo še kdaj to ponovili v jeseni na kakšnem odboru. In glede na to, da v predlogu ostaja valorizacija, ki se prvič izvede 2025. leta, se upravičeno pojavi dvom, da predlagatelji niso prepričani, da bo začasna rešitev veljala do 31. 12. 2024. Če s 1. 1. 2025, ne bo izvedena celostna rešitev, je to, kolegice in kolegi, preveliko tveganje za vzdržnost javnih financ. Že za leto 2024, bo namreč potrebno kritje iz proračuna vsaj do 240 milijonov evrov, tako ste zapisali. Mimogrede, po mojih informacijah do tega trenutka KNJF, Komisija za nadzor javnih financ, ki je obravnavala posledice, javnofinančne posledice tega zakona, še ni dobila odgovora, ki ga terjamo od Vlade.

in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Znesek obveznega zdravstvenega prispevka določi minister pristojen za zdravje najkasneje v mesecu februarju. Valorizacija zneska obveznega zdravstvenega prispevka se v skladu z določbo tretjega odstavka 48. člena zakona prvič opravi v letu 2025.« Kolegice in kolegi, še enkrat. Mi nismo te sorte, da bi, vam nagajali, pojdite naprej, smelo, ne do bridkega konca, do srečnega konca. Takšnega, ki bo res skrajševal čakalne vrste, takšnega, ki bo največjo človekovo vrednoto, to je zdravje, res postavil na prvo mesto, in da bo denar, ogromno denarja skup spravimo, po domače rečeno, da bo res ta denar sledil bolniku, pacientu. Do danes se na tem področju ni dogajalo popolnoma nič. Ta zakon, ta zakon, kolegice in kolegi, ne bo skrajšal čakalne vrste, niti za enega pacienta. Ne bo skrajšal. Morda se smeškate, ampak smo zelo razmislili, ko smo oblikovali takšno stališče. Se pravi, predlagam, da ta amandma podprete, sicer ne vem, kaj se bo dogajalo z insolvenčno

Želi. Samo vi, kolegica? Če jih je več, potem… Če želi tudi predlagateljica? (Ne.) Torej samo kolegica Iva Dimic, potem ne bom odprla prijave. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Ja, mislim, da je kolega Horvat razložil namen našega amandmaja, zakaj želimo, da se zakon uveljavi s 1. septembrom, tako kot ste seveda tudi obljubljali državljankam in državljanom. To je bil dosežek, mi imamo zadeve pripravljene. Mi smo vas opozarjali,

kar nekajkrat in vedno je bil odziv ZZZS, da na te zadeve niso pripravljeni, da potrebujejo čas, predvsem pa, da na tak način tega denarja na ZZZS ju ne morejo pobirati, zbirati. In seveda je naša zadeva šla tudi v to smer, da se zavedamo, da je potrebno zagotoviti nemoteno zdravstveno oskrbo tudi v obdobju od septembra do 1. januarja. Ker če bo prihajalo do insolvenčnih težav vseh treh zavarovalnic, če ne bodo imele denarja za kritje zdravstvenih storitev, ki jih pacienti, nekateri nujno potrebujemo, se seveda vprašamo, kdo bo to plačal oziroma ali se bodo vse te zdravstvene storitve v obdobju od septembra do novega leta izvajale? Ali bomo na nek način določene zadeve ukinjali, zmanjševali? Kako bo potekalo financiranje v tem obdobju za vse paciente, ki bodo obiskovali zdravstvene domove, bolnišnice in tako naprej? Ali te zadeve po krila država, ker s 1. 1. naj bi šele država imela to varovalko 240 milijonov. Kaj se bo dogajalo v tem vmesnem času? In to je preveliko tveganje za vse državljanke in državljane, da na da na nek način zadeve bodo obvisele v zraku zato, ker ste računali, da bo seveda s 1. 9. zakon začel veljati, kasneje ste prenesli na 1. januar 2024. Kaj bo v tem času? Mi smo pozivali tudi prejšnji teden, ko smo imeli drugo obravnavo tega predloga, kolega Vrtovec je dal postopkovno, da potrebujemo izračune, finančne učinke, pa do danes tega še vedno nismo prejeli. Kako naj potem seveda verjamemo, da bodo stvari po 1. septembru normalno funkcionirale? Kako? Kdo bo dal zagotovilo, da se za paciente ne bo nič spremenilo? Kdo bo plačal zdravstvene storitve? Ali bodo odpovedane ali se jih bo zmanjševalo, kar pomeni, bomo imeli še daljše čakalne vrste in bodo državljani in državljanke čakali seveda na 1. september? In potem bo spet neka kaskadnost, ki spet ne bo omogočila nekih hitrih rešitev, skrajševanja čakalnih vrst. Mislim in prepričana sem, da ste se zaradi populizma, zaradi želje, da boste nekaj spremenili, ta odločitev se je znašla v vaših rokah, nepreverjena, preuranjena. In se bojim, da bomo žrtve te preuranjenosti in te zaslepljenosti vsi državljanke in državljani, ki bomo potrebovali zdravstvene storitve.

Amandma k 31. členu, ki so ga predložili v Poslanski skupini Nove Slovenije pri nas v Levici ne uživa podpore. Dasiravno bi si vsi želeli, da pride do nacionalizacije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja čim prej in želeli bi si, da potem pride v nadaljevanju do odprave, dokončne ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja čim prej je potrebno vzeti v zakup čisto administrativne kapacitete države, na katero se dopolnilno zdravstveno zavarovanje sedaj prenaša. In če sem se česa v tem administrativnem smislu naučil v letih sodelovanja v Državnem zboru je, da preko palca manjša ali srednje velika sprememba v delovanju sistema potrebuje nekih šest mesecev za to, da se ta sistem ustrezno prilagodi. In zato se je predvideni ciljni datum,

upoštevano, pa smo potem naknadno popravili ta terminski zamik. Ni pa skratka v tem terminskem zamiku nič problematičnega, je pričakovan. V bistvu je bilo ravno obratno, zelo neodgovorno in neresno bi bilo izpeljati prenos dopolnilnega zavarovanja na zdravstveno blagajno, hkrati pa ne poskrbeti za primerno dolgo prehodno obdobje, v katerem lahko javna zdravstvena blagajna in druge javne instance poskrbijo za dejansko odvajanje tega prispevka, pa ker bi se kratko malo sistem sesul, zakon bi bil neizvedljiv

sogovornika Kordiša. Zanimivo je, da Levica že 10 let govori, kako je potrebno ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sedaj pa smo slišali, da je to birokratsko grlo in da je celo Miha Kordiš predlagal datum 1. 1. 2024. Ne vem, kaj potem 10 let delate. 2019 je razpadla vaša Vlada oziroma podpora z nadkoalicijsko stranko Levica, potem vemo, kdo je reševal Slovenijo. Kar se pa tiče samega 1. septembra 2024, aprila, se mi zdi, je Svoboda predstavila to slabo kopijo zakona iz še Vlade Marjana Šarca in govorila o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Danes, ko gledamo javnomnenjske ankete, vidite, SDS prva na lestvici, Vlada s 36 % zanikanjem vladnih politik in tako bo tudi s tem zakonom, ki prinaša več slabega, mnogo več kot dobrega. Na koncu pa bomo plačevali tako obvezno zdravstveno zavarovanje kot tudi primanjkljaj iz državnega proračuna bo vedno večji na žalost. Hvala. Hvala lepa. Preden podam repliko kolegi Kordišu, čeprav je bila že to neke vrste replika brez razprave, ne, bi samo opozorila, da se fokusiramo na točko dnevnega reda. Točka dnevnega reda seveda niso ankete, je zelo jasna vsebina, predvsem pa zdaj govorimo o 31. členu

stranka v zgodovini te države, ki je sploh pripeljala v državnozborsko proceduro zakonodajo za dejansko ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je bilo koncem leta 2019, potem začetkom leta 2020. Zakaj to izpostavljam? Ker tega nismo naredili v enem zakonu, v zakonu o zdravstvenem za…, o zdravstvenem zavarovanju, ampak v dveh zakonih. Zraven smo popravili tudi zakon o prispevkih za socialno varnost, ker edini način, da ti dopolnilno zdravstveno zavarovanje dejansko ukineš, je to, da ga preneseš v obvezno, da ga narediš solidarnega, pravičnega, ga je potrebno pretopiti v odstotke na enak način kot obvezno zdravstvenega zavarovanja, Tega pa v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne moreš narediti, za to potrebuješ ločen zakonodajni projekt in ločen zakon, skratka spremembo Zakona o prispevkih za socialno varnost. Zdaj nekaj časa je kazalo, da bi morda ta element solidarnosti, pravičnosti na način lestvice prispevkov od recimo 15 evrov do 250 evrov glede na dohodek posameznika lahko uredili v tem zakonu, potem se je pa pojavila pravno formalna zadrega, ker bi tovrsten način odvajanja prispevka iz neto dohodka pomenil dvojno obdavčitev. Če pa potem ta prispevek, teh 35 evrov ali celo lestvico prispevkov prenesemo v odvajanje iz bruto dohodka, pa vsi ti prispevki zapadejo pod dohodninska določila, vključno z davčnimi olajšavami, kar pa pomeni, da višji prispevek, ko bi dal nekomu z višjim dohodkom,

bolj pravičen. Zato pa pravim in poudarjam, nacionalizacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni enaka njegovi solidarni ukinitvi. Danes odpravljamo problem neučinkovitosti dopolnilnega zavarovanja, ker ga izvajajo komercialne zavarovalnice za presežke. Takoj v jeseni pa moramo kot koalicija pristopiti k scenariju, kako bomo odpravili tudi nepravičnost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in jo po hitrem postopku nadomestili s solidarno javno dajatvijo. Hvala.

Tisti, ki morda brskate, pa niste našli katere evropske dosjeje sem citiral, gre za direktivo iz novembra 2009, gre za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, tako imenovane solventnost Čeprav tukaj obravnavamo zakon in čeprav ta koalicija menda ne vlada z uredbami oziroma odloki, ampak uredba, ki je omejila premijo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je na nek način logično povezana s tem zakonom in bo dejansko pripeljala do insolventne situacije v zavarovalnicah. Jaz kot rečeno, rajši operiram z argumenti, s številkami in me ta, kar poslušam zdaj že nekaj časa, veliki triumf ob nacionalizaciji tega zavarovanja, me sploh ne zanima, čeprav vem, da v enem delu koalicije nacionalizacije zelo, zelo želijo. Mimogrede, že zadnjič sem govoril o tako imenovani aktuarski funkciji, kdo lahko opravlja aktuarsko funkcijo, tu so zahteve zelo resne in zahtevne. Premije ne določa zavarovalnica za kakršnokoli zavarovanje kar tako na palec, na podlagi ne vem česa, ampak je to rezultat aktuarske funkcije oziroma aktuarskih izračunov. Tisti, ki je nosilec aktuarske funkcije, med drugim mora imeti znanje s področja aktuarstva in finančne matematike. Se pravi, to niso kar neki ljudje iz ceste izračunali kakšna naj bo premija. Govorim seveda tudi za zavarovalnico Generali, pa nisem njihov odvetnik, ko so dvignili premijo, so to naredili na podlagi aktuarskih izračunov. In rad bi še, če se bo Vlada oglasila, odgovor na vprašanje, ki smo ga v dopisu dobili od ZZZS, ki pravi: »ZZZS ostro nasprotuje predlagani ureditvi, da ZZZS obračunava in pobira prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za določene kategorije zavarovanih oseb. Gre za nalogo, za katero je ustanovljena Finančna uprava Finančna uprava in jo mora Furs izvajati za vse prispevke OZZ. Korej spet neka čudna, neka čudna, kaotična situacija, mi pa smo pravzaprav tik pred ciljno ravnino tega zakona. Torej, odprtih je veliko vprašanj. Zdaj je še čas, da nekatera, da za da za nekatera vprašanja dobimo odgovore in v skladu s proceduro jih tudi rešimo. Res pa pričakujem, da se bo Vlada odzvala na, ne toliko na mojo razpravo, bolj na naš amandma. Hvala lepa.

in napovedala spremembo roka uveljavitve zakona, tako da očitno me kolegi iz opozicije niso dovolj pozorno poslušali in praktično ves čas to ponavljam. Naj še enkrat ponovim, da

učinkovit. Ključna razlika, ki jo v današnji razpravi opazimo, je ta, da smo v koaliciji postavili na prvo mesto zavarovance, za razliko od opozicije ali pa nekaterih članov opozicije, ki so na prvo mesto postavili zavarovalnice. Hvala. Hvala. Replika? (Da.) Izvolite, kolega Jožef Horvat. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Kolegica Tamara Kozlovič, če tu mislite na Novo Slovenijo, mi že sto let govorimo, ker smo že dolgo v parlamentu, malo manj sicer kot sto let, že veliko časa govorimo, da pacienta, bolnika postavljamo v središče. Jaz vem, da se intimno minister strinja z našimi predlogi rešitev, ampak danes to ni tema. Lepo bi vas pa prosil kot predstavnico predlagateljev, da bi vsaj eno besedo spregovorili tudi o insolventnosti, ki smo jo mi napovedovali v skladu s slovensko zakonodajo in v skladu z

Hvala, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Od politične stranke, ki ima predsednika Vlade, ki ima ministra za finance in ki ima ministra za zdravje, bi pričakoval, da vloži nek resen zakonski predlog, ki ne bo imel pomanjkljivosti v smislu nekajmesečne nezmožnosti izvajanja zakona, ki ga sama predlaga. Se pravi, stranka, ki ima vpogled v politično situacijo, ki preko premierja, svojih poslancev, ki imajo dejanski vpogled v stanje državnega proračuna preko svojega ministra za finance in ki imajo tudi svojega ministra za zdravje, se pravi, imajo vpogled v drobovje, kar se tiče slovenskega zdravstva, bi pričakoval, da že na samem začetku vloži zakon, ki je izvedljiv, se pravi zakon, ki dejansko začne veljati takrat. Posledice tega zakona začnejo veljati takrat, ko ga ta stranka predlaga, ne pa, da ga je treba za nekaj mesecev odlagati. To je prva zadeva. Druga zadeva. Veseli me, da ste s tem zakonom končno priznali oziroma razbili dva mita: prvi mit je, zavarovalnice kujejo dobičke pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, in drugi mit je, ukinja se dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kar se prvega mita tiče, ste že s samim zakonom priznali, da bo treba nekje na rezervi imeti 240 milijonov evrov. Od kje, kolegice in kolegi, če zavarovalnice kujejo silne dobičke na račun dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Potem bi pričakoval, da iz državnega proračuna ne bo šlo nič za plačilo tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da boste šli namesto tega celo prihodkovno stran popravljati, ker boste dobili te bajne milijone, ki jih boste lahko potem za stanovanja, recimo, porabili, ker jih baje boste koliko zgradili, 30 tisoč ali koliko ste navajali, kajne. Se pravi, namesto tega zdaj vidimo, da boste letos doplačevali, kolikor boste doplačevali do konca leta, ker ste premije zamrznili zavarovalnicam. Za drugo leto ste pa rezervirali do 240 milijonov evrov. pravi, kje so silni dobički zavarovalnic, s katerimi bi lahko potem vse to krilo? Tako hvala lepa, razbili ste ta mit o bajnih dobičkih zavarovalnicah. In drugi mit, ki ste ga razbili - ukinjamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Malce kratek čas je, da bi moja strokovna sodelavka pogledala, katera poslanka Gibanja Svoboda je že govorila na prejšnji seji, ne več o ukinjanju, ampak o preoblikovanju. Se pravi, ne o ukinjanju, ampak o preoblikovanju. Zdaj, če bo ostalo pri tej ceni - pa vsi vemo, da ne bo -, bodo več plačevali tisti, ki do sedaj niso plačevali, ker zdaj bodo morali, tisti, ki smo pa zdaj plačevali 37 in nekaj evrov, pa zdaj plačujemo 2 evra

to so dejstva, to so številke, vem, da je potem nervoza, ampak ljudje so tako pametni, da lahko pogledajo svoj TRR. Ali mislite, da ste ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker ne bodo več plačevali Vzajemni, ampak jim bo znesek trgan od plače? Zdaj tisti, ki ne pogleda koliko plače je dobil, bo rekel: »Saj so res ukinili, se ne plačujem več Vzajemni.« Ja, seveda ne plačuješ več Vzajemni, saj ti pri plači trgajo, mogoče zdaj še 35 evrov pa nekaj. Koliko pa drugo leto? Ali mislite, da bo ZZZS zvozila s takšnim zneskom, kot ste ga trenutno dali? Seveda ne bo. Zdaj pa ali bo šlo 240 milijonov evrov ali bodo šle pa premije gor. In to, kar je kolega Kordiš napovedal, kar že pripravljate ali vas je pa postavil pred dejstvo, se pravi, da bo itak neka progresivna

na koncu bodo ljudje plačevali več kot plačujejo sedaj. In namesto, da bi zadevo podprli, da bi se hitreje na to pripravili, bo neka mineštra še vmes, ampak zanimivo bo gledati, kakšni bodo dejanski računi čez eno leto. Ampak neko populistično zadevo je bilo treba predlagati. Fajn pa je, da se je ta mit razbil. Se pravi, ne ukinjate in zavarovalnice niso kovale dobičkov na ta račun. PRAH (državna sekretarka MF):** Hvala lepa. Jaz bi zgolj odgovorila na vprašanje v zvezi s solventnostjo 2, ki je bila izpostavljena malo prej. Torej solventnost 2 direktiva, ki je prenesena v naš pravni red z Zakonom o zavarovalništvu, govori o kapitalski ustreznosti zavarovalnic. nad kapitalsko ustreznostjo zavarovalnic opravlja nadzor Agencije za zavarovalni nadzor, ki tudi stalno spremlja, kaj se tudi s temi tremi zavarovalnicami, ki izvajajo zdravstveno zavarovanje, Na Ministrstvu za finance smo v stiku z Agencijo za zavarovalni nadzor, tako da skupaj tudi spremljamo kaj se na teh treh zavarovalnicah dogaja zaradi sprejema uredbe, ki omejuje premije, kot tudi zaradi tega zakona posledično in bomo tudi v primeru, če pride do kakšnih

lepa, spoštovana podpredsednica. Najlepša hvala gospe državni sekretarki z Ministrstva za finance. Vesel sem, da se v nadaljevanju konkretno pogovarjamo in vas sprašujem, glede na to, da pravite, da spremljate aktivnosti AZN, mi tudi. Ali drži, da je Vzajemna v aprilu Vzajemna ni zasebna, najbrž smo tu si na jasnem. Ali Ali drži, da je Vzajemna v mesecu aprilu letos za približno 1,2 milijona evrov imela višje škode od pobranih premij? Čisto zavarovalniško govorim. Kar ravno govori o tem, če bo zdaj to neka konstanta, vsak mesec 11 milijonov ali pa tudi, če je samo polovico tega in če potegnemo časovnico do 31. 12. 2023 potem vidimo kakšno izgubo, če smem tako reči, bo imela Vzajemna in kar bo definitivno pripeljalo do do situacije, ko bo morala Vzajemna sprožiti postopke v skladu z insolvenčno zakonodajo, ki velja v Sloveniji. Bi vas res prosil številke, ki verjamem, da jih poznate. PRAH (državna sekretarka MF):** Hvala lepa. Konkretnih številk pravzaprav niti ne smemo komentirati, tudi če bi jih v tem trenutku imela. Po Zakonu o zavarovalništvu so informacije, ki so znotraj nadzornih postopkov vodijo zaupne, dokler ni postopek dokončen in se to potem takšna odločitev tudi objavi, tako da javno o tem ne moremo razpravljati, bomo pa v primeru, ko bodo ti znani in bodo tudi dokončne odločitve sprejete, kot seveda Vlada, morali verjetno sprejeti nekaj v smeri, da se prepreči tovrstna insolventnost o kateri je bilo danes govora.

Ne na pamet, ampak z nekim konceptom, z nekim programom, z nekimi izračuni, z nekimi koraki. Zdaj imamo pred sabo neko skrpucalo, v v katerem se enostavno ukvarjate predvsem s tem, kako boste to prolongirali, in ko bo vaš zakon, ko naj bi vstopil v veljavo, moral začeti veljati, ga boste najbrž še enkrat predstavili, zato ker elementi ne bodo »poštimani«. Tukaj se točno vidi kakšen je ta menedžerski pristop levičarjev na področju zdravstva. Govorili ste, da imajo zasebne zavarovalnice 50 milijonov dobička, ampak to vas je zmotilo in državljani smo bili z delovanjem tega sistema na nek način zadovoljni, ker se z njim nismo ukvarjali, je deloval. Zdaj, ko ste se odločili, da boste vi ta dobiček pobrali, ste to naredili tako, da bo državni proračun dal še 240 milijonov v prvem koraku, kar pomeni, da se bo ista stvar podražila za 300 milijonov. Za 300 milijonov. In zdaj, ne vem, gospod minister, prav bi bilo, da ostanete in poveste, kako bodo te zadeve tekle, in glede na to kar se napoveduje, stvar še ni dokončna s temi 300 milijoni. Treba bo popraviti najbrž prispevno stopnjo, najbrž boste reducirali košarico pravic, ki se je prej plačevala iz prostovoljnega zavarovanja in se bo zdaj dodatno iz obveznega, treba bo najbrž način plačevanja spremeniti. Zdaj boste obremenili dodatno še upokojence z raznimi prispevnimi stopnjami, delodajalce, progresivno lestvico boste uvedli, kar pomeni, da se bo to še odprlo, zajeli še tiste, ki niso niti prostovoljnega hoteli imeti, boste prisili dejansko v obvezno oziroma v prisilno zavarovanje, itn. V prisilno zavarovanje. In cilj tega zakona in cilj vaše politike ni skrb za bolnika, ampak skrb za plačnika. Vas samo to skrbi kdo bo to plačal in kje boste denar pobrali, ne pa, kaj bo, kakšno storitev bo dobil bolnik iz tega paketa. Ne vem zakaj tako radi vedno posegate v sisteme, ki delujejo, ki so delovali. Če je kje kakšen problem v zdravstvu, je to problem z Zdravstveno zavarovalnico Slovenije in s čakalnimi vrstami,

ki je naštel sedaj kar nekaj izzivov v zdravstvenem sistemu in nas je opomnil ali pa poenostavil vse te izzive o katerih poslušamo že 20 let. Torej ne od včeraj, ne od predvčerajšnjem, niti ne leto nazaj, ampak če se pogleda razprave v tem parlamentu od let nazaj, nismo nič novega danes slišali. O vsem tem poslušamo že več kot 20 let, in žal po 20. letih so izzivi samo še večji, ker jih vsi tisti, ki bi jih lahko predhodno naslovili, očitno, ne vem, ali niso znali, niso zmogli ali ni bilo zadostne te večine v Državnem zboru, ne vem zakaj. V bistvu, po enem letu res res težko razumem

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, verjamem, da ne bodo nič jezni, če bodo še štiri mesece počakali, da s 1. 1. bodo tega, o čemer se v Sloveniji že dvajset let govori, končno tudi udejanjilo. Želi še kdo razpravljati pri 31. členu? (Da.) Izvolite, kolega Horvat. Še kdo? Samo trenutek, da vidim, če želi še kdo, da odprem prijave. V nasprotnem, besedo ima kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa. Zelo pomenljivo je, da kar dve koalicijski stranki manjkata, razen častne izjeme gospe podpredsednice. To veliko pove. Ampak nazaj k amandmaju Nove Slovenije. Jaz sem hvaležen gospe državni sekretarki, seveda tudi vsi vemo, da imamo bančne tajnosti, da imamo zavarovalniške tajnosti, ampak te številke so tako pomembne in ključne za današnjo odločitev, za današnje glasovanje. Jaz seveda nimam dovolj moči in opozicija tudi ne, da bi predlagala, da sejo zapremo in da do teh podatkov pridemo. To je danes ključno. O denarju se pogovarjamo. In če kdo govori, da imamo mi v ospredju zavarovalnice, ni res. Mi se sprašujemo kdo bo vse to plačal, zato imamo v ospredju naše državljanke in državljane, davkoplačevalce in paciente. In, kolegice in kolegi, pri polni zavesti pri tem zakonu Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju T bomo na najboljši možni način videli koliko stane socializem oziroma nacionalizacija, prosto po kolegi Mihi Kordišu. Pravite 50 milijonov na eni strani, 50 milijonov. Sedaj bomo videli koliko stane, če iste storitve opravlja država, ZZZS. Menda 2 %. 2 % od 4 milijarde in pol, pa še 500, 600 ali pa 700 milijonov damo zraven pa smo na 100 milijonih. Ali bomo tudi o tem kaj rekli? O 100 milijonih. To ni dobiček. Mi nikoli ne bomo govorili, da je to dobiček. To so obratovalni stroški, ki pa so močno odvisni od tega, kako je organizacija organizirana, kako je racionalna in kako je gospodarna. In če smo že pri gospodarnem odločanju, pri politiki, ki mora biti gospodarna, sem se v začetku tega leta strinjal s premierjem, ki je povedal, gospodarno je, nekako takole: gospodarno je in dober gospodar se najprej loti velikih problemov in pokazal je s prstom na ZZZS, ki upravlja s približno 4 in pol milijardami denarja

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Končali smo razpravo o amandmajih, o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 1. točki dnevnega reda.

celo razpravo na začetku je najbrž imel nekaj pet minut uvoda in potem je sedel in ni odgovarjal. Ali ni škoda časa? Namesto da bi reševal probleme na zdravstvenem ministrstvu, je prišel samo sedeti in si je vzel en dolg odmor. Dajte, opozorite predstavnike Vlade, če so najavili čas za razpravo zato, da bo komentirala amandmaje, da pač to v interesu javnosti, države, ljudi, zavarovancev, zavarovancev tudi komentira in pove pač o točki, ki je na dnevnem redu. Ne pa, da je prišel sem, da se umakne od problemov, ki jih je cel kup na Ministrstvu za zdravje. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Seveda je na predstavnikih Vlade, da se sami odločijo kdaj se bodo oglasili. Predvsem v konkretnem primeru gre za poslanski zakon, na katerega je mnenje Vlada dala,

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Rokodelstvo, rokodelci in rokodelke, njihova rokodelska znanja in rokodelski izdelki so del naše nacionalne in regionalne identitete in prepoznavnosti. Posebnost rokodelstva v primerjavi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi je v tem, da je rokodelstvo na eni strani povezano z ohranjanjem kulturne dediščine, hkrati pa je obravnavano kot vse ostale gospodarske dejavnosti na trgu. Predlog nove rokodelske zakonodaje, prvega sistemskega zakona, predstavlja celovito sistemsko rešitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj področja rokodelstva in je nastal na podlagi večletnih prizadevanj tako strokovne kot tudi politične javnosti. Za ponazoritev naj povem, da smo na ministrstvu ob pripravi zakonskega predloga skupaj s strokovnimi inštitucijami, s Slovenskim etnografskim muzejem, rokodelskimi centri in posameznimi rokodelci izdelali študijo, ki podrobno opredeljuje in opisuje kar sedemdeset različnih rokodelskih panog v Sloveniji, kar kaže na širok obseg in raznolikost rokodelstva pri nas. Predlog zakona je bil na predlog Odbora za gospodarstvo dodatno usklajen z Zakonodajno-pravno službo, zaradi česar so bili pripravljeni amandmaji k členom. Danes je torej pred vami dopolnjeno besedilo zakona, ki jasno vzpostavlja pravno podlago za različne oblike aktivnosti za izvajanje ohranjanja in razvoja rokodelstva, kar je tudi osnovni namen in cilj zakona. Najsplošnejšo pravno podlago predstavlja ureditev definicije rokodelstva, rokodelcev, rokodelskih izdelkov in definicija prenosa rokodelskega znanja. Vsebinsko se rokodelstvo z zakonom ureja z namenom njegovega ohranjanja in razvoja, kar se uresničuje s prenosom rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, s posebno rokodelsko shemo, podeljevanjem naziva priznani rokodelec, certificiranjem rokodelskih izdelkov, poimenovanjem rokodelskih panog, določitvijo vseh subjektov, ki predstavljajo podporno okolje za ohranitev in razvoj rokodelstva in z določitvijo nosilcev, ki imajo v tem okviru določene s strani države tudi financirane posebne posebne naloge. Rokodelstvo se uresničuje še posebej z oblikovanjem programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva, to pa bo podlaga za razvoj ukrepov oziroma finančnih spodbud za projekte posameznih rokodelcev, pravnih subjektov in nosilcev pravnega podpornega okolja rokodelstva, ki bodo financirani preko javnih razpisov in pozivov. Posebej poudarjam, da je predlog zakona vključujoč in ne izključuje nikogar, ki se na kakršenkoli že način ali v katerikoli organizacijski obliki ukvarja z rokodelstvom. Zakon pa posebej izpostavlja tiste nosilce podpornega okolja rokodelstva, pri čemer je pri njihovem izboru upoštevana njihova dosedanja posebna vloga pri zagotavljanju namenov zakona. Zakon različnim subjektom s področja rokodelstva določa različne naloge, tako da vsak do svojega izhodišča prispeva k ohranjanju in razvoju rokodelstva. Nekateri izmed teh nosilcev so konkretno določeni. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je tako nosilka javnih pooblastil že po obstoječem obrtnem zakonu in za to usposobljena in najbolj primerna institucija za izvajanje javnih pooblastil tudi po tem zakonu. zakonom se torej ne vzpostavlja nove organizacije za izvajanje javnih pooblastil, OZS pa bo javna pooblastila izvajala po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo. Rokodelski centri so subjekti, ki specifično delujejo na področju rokodelstva, združujejo posamezne rokodelce in rokodelske organizacije na regionalnih in lokalnih ravneh. Prenašajo rokodelska znanja, aktivno izvajajo številne projekte in skrbijo za njegov razvoj. Konzorcij je definiran kot oblika prostovoljnega povezovanja rokodelskih centrov, za to, da se povezuje znanje, izkušnje, izboljšuje medsebojno sodelovanje in koordinacija rokodelcev in njihovih centrov, pa tudi povezuje njihove programske aktivnosti. Zveza društev upokojencev Slovenije je v zakonu izrecno omenjena kot organizacija, ki sistemsko in organizacijsko združuje daleč največje število rokodelcev v različnih društvih in pokrajinskih zvezah društev upokojencev. Postopek izbora nosilcev podpornega okolja, torej, rokodelskih centrov, je določen z javnim pozivom ministrstva. Tak način omogoča določitev več rokodelskih centrov in konzorcijev rokodelskih centrov, **31. TRAK: (DAG) – 13.10** (nadaljevanje) ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje za nosilce podpornega okolja. Na ta način zakon odprto in vključujoče omogoča, da različne vloge in naloge v novem sistemu za ohranjanje in razvoj rokodelstva opravljajo različni subjekti. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport smo prepričani, da s tem pomembnim korakom, prvim takšnim zakonom za ohranitev in razvojem rokodelstva delamo pomemben korak k temu, da specifična znanja in veščine iz naše tradicije ne izginejo, pač pa še naprej bogatijo našo družbo. Hvala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 Hvala lepa, podpredsedujoča. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za gospodarstvo je na 7. seji, 1. 6. 2023, in na 19. nujni seji, 4. 7. 2023, kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog zakona. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 15. 5. 2023, pojasnila Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 25. 5. 2023, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 30. 5. 2023 in zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora za obravnavo točke dnevnega reda z dne 30. 6. Amandmaje k predlogu zakona so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, Poslanska skupina SDS in poslanec Jože Tanko. Umaknjeni so bili amandmaji Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Na 7. seji odbora so sodelovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Zakonodajno-pravna služba ter predstavniki vabljenih, Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica, Zveze društev upokojencev Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenski etnografski muzej. Na 19. nujni seji odbora so sodelovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Zakonodajno-pravna služba. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 7. seji je predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozorila na številne pomanjkljivosti besedila, ki jih z vloženimi amandmaji nismo odpravili. Pri tem je izpostavila predvsem neskladje predlaganega zakona z Ustavo in pravnim redom. Opozorila je na nejasno besedilo členov, neustrezno prehodno ureditev predloga zakona ter neustrezne in pomanjkljive obrazložitve členov. Prav tako se je podrobneje opredelila do vloženih amandmajev in danih pojasnil. Obravnava točke je bila nato prekinjena. V nadaljevanju obravnave predloga zakona na 19. nujni seji pa je predstavnica Zakonodajno-pravne službe po uvodni obrazložitvi ministra za gospodarstvo, turizem in šport pojasnila, da vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin sedaj ustrezno odpravljajo pomisleke iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe. Predstavniki vabljenih so na 7. seji predstavili tudi svoje poglede na oblikovanje zakonodaje s področja rokodelstva ter pri tem pojasnili ključne razloge za njen nastanek. Izrazili so soglasno podporo nastanku ustrezne zakonodaje s tega področja, ki bo upoštevala tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe. V razpravi na 7. redni in 19. nujni seji odbora je bila soglasno izražena podpora zakonodajni ureditvi področja rokodelstva. V razpravi so nekatere članice in člani predstavili svoje poglede na sistem organizacije vodenja, koordinacijo povezovanja in vloge nosilcev med subjekti podpornega okolja te panoge. S strani predstavnika opozicijske poslanske skupine je bil tako predstavljen predlog za ustanovitev krovnega centra na področju rokodelstva s sedežem v Ribnici, ki bi imel vodilno vlogo pri razvoju rokodelske panoge. Pri tem so bili izraženi nekateri pomisleki glede vloge Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pri prihodnjem razvoju rokodelstva ter dane pobude za vključitev Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije med nosilce podpornega okolja te panoge. Prav tako je bil izražen pomislek nad hitenjem z uveljavitvijo predlaganega zakona, na drugi strani pa so nekateri članice in člani koalicije predstavili prednosti predlagane sistemske ureditve tega področja ter bili mnenja, da se s tako pripravljenim predlogom zakona nima več smisla odlašati. V razpravi je bilo opozorjeno tudi na pomembno vlogo vključevanja mladih za ohranitev in razvoj rokodelske panoge ter na oblikovanje bolj stimulativnega davčnega okolja za delovanje rokodelcev in rokodelk.

20., 21., 22., 23., 24., za novi 24.a in za novi 25.a in 25.b, ter tudi k 29. in 30. členu, ter jih tudi sprejel. Odbor ni sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS za novi 2.a člen in amandmaja poslanca gospoda Jožeta Tanka za novi 17.a člen. Brezpredmetni pa so postali amandmaji poslanskih skupin SDS

Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je bilo pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni tudi vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Se opravičujem za prekoračitev. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Hvala tudi za opravičilo. Zelo spoštljivo do kolegic in kolegov. Ker je Državni zbor na 9. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Prehajamo na razpravo o členih in o vloženih amandmajih. V razpravo dajem 6. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Ugotavljam, da je interes za razpravo, zato bom odprla prijave. Pa samo povem, preden začnemo z razpravo, da bom v skladu s parlamentarno prakso pri prvi razpravi o amandmaju dopustila širšo razpravo, nato bomo pa ozko ozko osredotočeni na posamične člene, čeprav vem, da kolega Tanko pravi, da bi morali samo o vsakem konkretnem amandmaju, ampak tukaj se bom držala parlamentarne prakse, kar kot predsedujoča lahko. Tako da, pričenjamo s prijavami na razpravo. Najprej ima besedo kolega Jože Tanko. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Predlagam, da se držimo poslovnika, ne prakse, ki je vsak dan drugačna. Najprej samo stavek na poročilo. Zakonodajno-pravna služba je izrecno povedala, da tudi na amandmaje, vložene amandmaje Poslanske skupine SDS in tiste, ki jih je sam vložil, nima nobenih pripomb. To bi bilo smiselno, da bi tudi v poročilu povedali. Zdaj pa kar zadeva amandma k 6. členu. členu. V 13. členu, ko je opredeljeno podporno okolje za rokodelstvo, so med fizičnimi osebami navedeni tudi rokodelci in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Glede na to, da se veliko število rokodelskih dejavnosti pravzaprav odvija na kmetijah, je smiselno, da imajo tudi ti svojega predstavnika tudi v komisiji za podeljevanje častnega naziva priznanji rokodelci. Njihov zastopnik, to se pravi kmetstva, je Kmetijsko gozdarska zbornica in zato predlagamo, da se tudi ta institucija vključi v to komisijo. Tudi, če povzamem, med upokojenimi rokodelci je več kmetov, pa ste zagotovili, da ima Zveza društev upokojencev zastopstvo v tej komisiji. posledično s tem, se povečuje tudi število članov v komisiji za podeljevanje naziva priznanje rokodelec iz 4 na 5, kar ne predstavlja nobene ovire ne za delovanje, ne za stroške, pomeni pa to pomembno priznanje Agrosektorju in tudi spodbudo za nadaljnji razvoj. Glede na to, da kmetijstvo se posebej podpira v okviru kmetijstva, dopolnilna dejavnost na kmetijah, tudi rokodelska, in da to je zajeto v zakonu, in da ta zakon, ki ga predlaga minister za gospodarstvo, tudi daje poudarek dopolnilne dejavnosti na kmetijah, je pravzaprav edino logično, da tudi

kolegice in kolegi! Končno ga imamo, Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Ponosen sem, da je nastal pravzaprav na iniciativo sicer že davnega leta v času Cerarjeve Vlade, na iniciativo Nove Slovenije. Zanimivo, kako finančno v bistvu lahek zakon, približno milijon in pol na letni ravni, premalo, pa toliko usklajevanj, toliko časa, da ga imamo sedaj, da je praktično v ciljni ravnini, tik pred glasovanjem. Najprej iskrena zahvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, tudi tisti, ki nas spremljajo od daleč, rokodelski centri, dr. Janez Bogataj in tako naprej in tako naprej. Kar zadeva amandma k 6. členu, jaz mislim, da res ni nobene škode, nasprotno, da je koristno, da zraven tukaj vključimo tudi Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Jaz mislim, da tukaj, ko gre za takšen zakon, ki bo najbrž sprejet brez glasu proti, da ne smemo toliko gledati, aha zdaj je pa ta amandma prišel s strani opozicije. Zdrav razum je tisti, ki dopušča ali celo nalaga, da Kmetijsko-gozdarsko zbornico tudi vključimo, že zaradi tega, zdaj bom šel malo na filozofsko raven, ker je kmetstvo tisto, ki je dejansko skozi tisočletje krepilo slovensko identiteto in rokodelstvo pravzaprav tudi proizvaja izdelke, na katere smo vsi ponosni, ponosni, ker smo Slovenci, ker so to res eni izdelki, ki jih nenazadnje tudi Protokol Republike Slovenije nekatere posvaja kot protokolarna darila. Mi bomo ta amandma k 6. členu podprli. Pa da bom v moji razpravi časovno racionalen, mi smo razmislili o vseh predlaganih amandmajih in uživajo našo podporo. Hvala lepa. Najlepša hvala za racionalizacijo tudi. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da interes je, tako da odpiram prijave.

besedo. Jaz se moram odzvati, kolega Jože Tanko je povedal, da v poročilu nisem predstavila njihovih amandmajev in da nisem povedala, da Zakonodajno-pravna služba je smatrala tudi njihove amandmaje, se pravi na 19. nujni seji kot ustrezne. Res, poročilo je treba skrajšati čim bolj in sem bila pač najbolj racionalna, kar se je pač dalo, Kljub temu, da sem tudi prekoračila čas, ampak ste vi vse povedali. Tako da ja, vaši amandmaji so tudi dejansko sledili in bi bili ustrezni s strani mnenja Zakonodajno-pravne službe. In če se dotaknem, to rokodelstvo res predstavlja izredno pomembno kulturno dediščino naše Slovenije, hkrati pa tudi, moram reči, da dopolnjuje del našega gospodarstva. Zelo, zelo veliko je teh aktivnosti oziroma rokodelskih panog. Kot smo že rekli, je sicer približno nekje okrog več kot 70, pa verjamem, da bi še kakšne druge tudi našli. Nekateri imajo med njimi tudi izjemno pomembno turistični vidik. Kajti, turisti, ki prihajajo k nam, si zelo želijo tiste prave identitete, ki priznava oziroma ki velja za naše kraje. To se pravi, če gledamo Idrijo, idrijska čipka, če gledamo Ribnico, ribniške pa če se dotaknem tudi nekje ostalih rokodelk, ki se ukvarjajo tako z glino, tako tiste, ki vezejo, ki pletejo in to so res stvari, ki se izdelujejo s posamezno

da bi vključili Kmetijsko gozdarsko zbornico kot nosilca podpornega okolja s strani rokodelstva. Pri tem je potrebno poudariti, da se nekatere dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sicer tudi rokodelske so izključno vezane na posameznega nosilca kmetijske dejavnosti in ne na organizacijsko obliko zborničnega povezovanja. Poslanstvo zbornice je povsem drugo, in sicer zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja, tudi zdrave hrane za celotno prebivalstvo in se veže na interese v kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. V zakonodaji Kmetijsko gozdarska zbornica nima opredeljenih teh konkretnih nalog, ali pa ciljev s strani področja rokodelstva, nima niti v interesu internih organizacijskih oblikah vezanih na rokodelstvo. Tako da ta amandma je izjemno težko podpreti v takšni obliki, kajti potem bi bilo potrebno spreminjati tudi organizacijsko obliko. Pa tudi v času zakonodajnega postopka se Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ni vključevala, tako da verjamem pa, da takrat, ko bodo objavljeni razpisi, do gospodarsko, kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi vključena. Tako da v tem delu ne vidimo potrebe, da bi ta amandma bil podprt. Hvala lepa.

kjer so bili amandmaji vloženi in jih s strani koalicije nismo sprejeli, pa ne zato, ker, kot smo slišali v predhodni razpravi, da so samo zavrnjeni politično, ker je to s strani opozicije, ampak zato, ker so konkretne vsebine in se navezuje tudi na razpravo kolegice Muršič. In sicer, kako je organizirana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot strokovna organizacija, ki varuje, zastopa interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V okviru svojih pristojnosti pospešuje gospodarno in okolju prijazno kmetovanje, gozdarstvo in ribištvo in svetuje tudi posameznim kmetom, poudarjam, svetuje tudi posameznim kmetom, ki se ukvarjajo z rokodelstvom. Opravljanje rokodelskih dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa ureja zakon oziroma uredba, se opravičujem, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Zakaj sem to prebrala? Ravno, zaradi tega, ker pri samem zakonu in in amandmajih, ki jih imamo danes na mizi, pa mi urejamo ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki se bosta v skladu s predlogom zakona vsebine, ki se urejajo, prenos rokodelskih znanj, certificiranje rokodelskih izdelkov, poimenovanje in opis rokodelskih panog, aktivnosti in povezovanje nosilcev podpornega okolja, neposredna financiranja nalog, ki jih opravljajo nosilci podpornega okolja, ukrepi in programom za ohranjanje in razvoj rokodelstva, finančnimi spodbudami, z ukrepi za ohranjanje. Tukaj v teh točkah, kjer so predlogi za ureditev, zakonsko ureditev panoge rokodelstva ni nikjer navedeno svetovanje, tisto, kar ureja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, zato na tej točki imamo argumentirano zakaj tudi v Poslanski skupini Svoboda predlaganih amandmajev ne moremo sprejeti, zato ker s tem nikomur ničesar ne bomo jemali. Cilj predloga zakona je, da rokodelec je tisti, za katere se zagotovijo v zakonu finančne spodbude. Obenem pa še poudarim, da naloge zbornice tudi v zadnjih letih je zastopala intenzivno kmetijstvo, ki vključuje najnovejše tehnologije, pri tem pa so bila prepogosto spregledana mala kmetijstva, mala kmetijska gospodarstva, majhni kmetje in kmetice, ki jim velik del dohodka predstavljajo prav dopolnilne dejavnosti. Tudi iz tega razloga ne vidimo, da bi to trajno urejali oziroma da bi pripomogli, če bi se amandmaje sprejelo, kjer bi tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pridobila ta status podpornih okolij. Na koncu pa bi rada samo še dodala, da ohranjanje, prenos znanja, ki ureja zakon tradicije naše kulturne dediščine.

Potem odpiram prijave. Najprej se je k besedi prijavil predlagatelj. Boste počakali. Najprej kolega Jože Tanko. Izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Hvala lepa. Zdaj ta očitek, da Kmetijsko-gozdarska zbornica ni sodelovala. Vprašanje je, če je bila sploh povabljena k pripravi zakona. Najbrž ne, zagotovo ne, zato, ker vemo v katerih krogih se je ta zakon pripravljal in usklajeval. To je temeljno vprašanje. Če nekoga ne povabiš in mu potem očitaš, da ga ni bilo zraven, to to ni v redu. Drugo kar je, je prej državni sekretar v uvodu rekel, da je predlog zakona vključujoč. Če imamo mi nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah, potem je najbrž smiselno, najbrž smiselno, da se tudi tistega, ki kmetstvo zastopa, vključimo v zakon, to je Kmetijsko-gozdarska zbornica. Iz vsehteh razprav, ki jih tukaj zdaj poslušamo, veje nek odpor proti kmetstvu, nek odpor in zdaj vsi imate neko težavo, da bi Kmetijsko gozdarsko zbornico vključili, saj se tudi pooblastila lahko spremenijo, Da se pa sprenevedate še bolj, bom pa povedal, da imate v točno istem členu napisan konzorcij rokodelskih centrov, ki sodeluje pri tem, ima tudi potem naprej v zakonu pooblastila, pa ni niti pravna oseba, niti pravna oseba ne, se pravi, nima žiroračuna. In institucijo ste pooblastili s členi naprej, da bo izvajala določene naloge. Tukaj pa predlagamo, da se čisto neka konkretna stanovska organizacija vključi v to delovanje, kar je z vidika razvoja podeželja, razvoja dejavnosti na podeželju, razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeželju pravzaprav osnoven osnoven smisel tega zakona, če ste jih napisali, da so v 13. členu fizični nosilci, ki so člani podpornega okolja, potem ste črtali razvoj zakona, če to poenostavim. Če se gremo razvoj, potem gradimo, dodajamo, ne pablokiramo, pa odvzemamo in dajemo pristojnosti, ne vem, nekomu, ki niti pravno formalno ni organiziran kot institucija. Glejte, bodite dosledni pri teh stvareh. In zato predlagam, da se Kmetijsko-gozdarska zbornica vključi, če je kakšna pomanjkljivost v njihovih podlagah, se pač to spremeni in dopolni, saj to ni noben problem, ali tukaj je treba, niste šli zadevo celovito, ampak ste naredili s tem zakonom samo posnetek obstoječega stanja in ste ga uzakonili, to je vse kar ste storili in dodali finančne posledice zakona mimo Zakona o javnih financah, nedosledno, celo to ste naredili. Vsi vemo, da Zakon o javnih financah predpisuje, da so vsa sredstva vključena v proračun, ta zakon pa ni vključen v proračun, ima posebej določbe o finančnih posledicah. In ko se gremo ta preigravanja, bodimo dosledni in ne delati neke na eni strani neke »bypasse« in krivine, se nekoga nekam vključi, po drugi strani pa izključiti nekoga, ki zajema po površini praktično vso Slovenijo, razen tistih parih slovenskih tako imenovanih velemest, tistih 11-ih je drugo vse podeželje in tega ne dopustite. vključite to, dajmo, dajmo narediti, da se bo nekaj dogajalo na podeželju, da se bo ta razvoj peljal naprej, da se te dejavnosti ohranjale, saj več ali manj so bile vse dejavnosti, ki so se dogajale, povezane z delovnimi orodji, kovaštvo, ne vem, suhorobarstvo, lončarstvo in tako naprej, to je bilo del tega, da se, da so se ti izdelki delali za potrebe gospodinjstev in kmetijskega poslovanja, to zdaj izginja, so se pojavili drugi izdelki, ampak da ima razvoju prosto pot.

Glavni namen zakona je, da se omogoči finančna spodbuda, kakor tudi davčno spodbudno okolje vsem, ki se trudijo neko obrt ohranjati pri življenju in jo še naprej predajati naslednjim rodovom. Kot družba smo vse bolj zavedni in ekološko naravnani. V zadnjem času smo na lastni koži spoznali, da se ni mogoče več brezskrbno zanašati na trge, ki ponujajo bistveno cenejše alternative. Zato se v prihodnje lahko pričakuje, da bodo rokodelski izdelki obrti povrnili zaslužen ugled in cenjenost poleg že sedaj uveljavljene kulturne dediščine in kulturno naravnanega turizma zaradi rokodelstva. V ta namen se formira shema, ki centralizira koordinacijo, podporno okolje in evidenco rokodelcev v smislu rokodelskega konzorcija. Bistvo pa je, da se podeljuje naziv priznani rokodelec, ki se ga pridobi bodisi po opravljenem rokodelskem izpitu ali na podlagi pozitivne ocene komisije, naziv pa bo predstavljal olajšano pot pri pridobitvi subvencij, kakor tudi neke vrste certifikat certifikat kakovosti. Zato z zakonom nikakor ne gre zavlačevati in verjamem, da bo eden redkih, ki bo soglasno podprt. Glede Kmetijsko gozdarske zbornice. Vsi zakoni so v javni obravnavi z namenom, da se zainteresirana javnost lahko vključi,

Jaz mislim, da bi bilo napačno, da položaj Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije in njeno izrecno omembo v tem zakonu obrnemo v simbolno točko, ali ima kmetstvo v ohranjanju in razvoju rokodelstva v Sloveniji kakšno vlogo ali ne. Nesporno jo ima in to v osnovi priznava že sam zakon, ki kot ene od ključnih nosilcev pravzaprav identificira ljudi, ki se v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ukvarjajo tudi z izdelovanjem rokodelskih izdelkov in njihovo prodajo. Tu ne sme biti nobenega dvoma - historično za razvoj rokodelstva kot tudi za njegovo ohranjanje v prihodnosti imajo ljudje, ki delajo in živijo na kmetijah, kmetice in kmetje, nesporno velikansko vlogo in ta zakon to prepoznava in absolutno pušča odprta vrata za to, da bodo tudi njihove dejavnosti deležne sistemske podpore, ki jo ta zakon prinaša vsem tistim, ki skrbijo za rokodelstvo v naši državi.

Po mnenju predlagatelja, gospoda Tanka oziroma Slovenske demokratske stranke umeščajo določeno vlogo Kmetijsko gospodarske zbornice pri izvajanju tega zakona, glede tega pa je treba jasno povedati: obstajajo različne skupine, poklicne, interesne, ki imajo prav tako pomembno vlogo pri tem kot, recimo, ljudje, ki se ukvarjajo z rokodelstvom kot dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Recimo, umetnice in umetniki ali dajemo kateri od institucij sistemsko vlogo pri tem, da ščiti njihove interese pri različnih nalogah v okviru tega zakona? Ne. Slovenski etnografski muzej tam ni zato, ker tudi kulturnice in kulturniki, recimo tisti, ki imajo status samostojnega kulturnega delavca, opravljajo tudi te dejavnosti, Slovenski etnografski muzej ima vlogo po tem zakonu zaradi tega, ker je skrbnik teh etnografskih tradicij, ker je strokovna avtoriteta na tem področju, da zna prepoznati nekaj kot etnografsko, torej nekaj, kar je izšlo iz naših izročil. nosilce, izrecne nosilce tega podpornega okolja torej za razvoj in ohranjanje rokodelstva pa zakon res določa Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije,

ampak je na nek način razvila tukaj svojo historično vlogo in poslanstvo. Izrecno so omenjeni rokodelski centri, se pravi različne oblike povezovanja samih rokodelcev, da se na lokalnih in regionalnih ravneh med, med sabo povezujejo, si medsebojno pomagajo, skupaj skrbijo za dogodke, na katerih je mogoče pospeševati recimo plasma rokodelskih izdelkov na trg, razvijati skupno infrastrukturo za njihovo skupno korist in pomoč, skratka, vrsto tovrstnih aktivnosti ima pri tem vlogo tudi konzorcij rokodelskih centrov, ki ga je gospod Tanko omenjal. Vendar res ne pričakujemo po tem zakonu, da je to nova pravna oseba, zakon to vlogo določa enemu od rokodelskih centrov, za katerega se bodo tako v vlogi koordinatorja konzorcija pravzaprav dogovorili rokodelski centri sami. Tu je vloga Slovenskega etnografskega muzeja, ki sem jo že opisal. Je pa res, da zakon posebno vlogo med nosilci podpornega okolja določa tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in potemtakem je vmesno vprašanje, zakaj nekaj, zakaj zdaj trmarite pa ne daste Kmetijsko-gospodarski zbornici določene vloge, če ste dali na drugi strani Zvezi društev upokojencev. Zato ker je med tema zadevama bistvena razlika. Da, Kmetijsko-gospodarska zbornica združuje tudi mnoge izmed teh, ki se ukvarjajo z rokodelstvom v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zveza društev upokojencev Slovenije je tista, ki ne samo, da združuje največje število rokodelcev pri nas, ampak s svojimi aktivnostmi in aktivnostmi lokalnih in regionalnih društev, pokrajinskih zvez znotraj Zveze društev upokojencev Slovenije organizira tovrstne dejavnosti. V okviru njenega organiziranega delovanja torej nastaja zel…, velika množica samih rokodelskih izdelkov. Iz tega razloga ZDUS-u zakon priznava to posebno vlogo. Potrebno pa je poudariti, da Kmetijski-gospodarski zbornici Slovenije prav nič po tem zakonu ne onemogoča, da ne bi posebne dejavnosti na tem področju razvijala v prihodnje. Ravno zaradi tega, ker se v osnovi strinjam, da je njihova prihodnja vloga pri tem pomembna, je seveda smiselno, da razmisli o tem ali se bo organizirala kot rokodelski center, morebiti se potegovala celo za to, da v množici drugih rokodelskih centrov prevzame vlogo konzorcija rokodelskih centrov in hkrati, da z aktivnostmi in s svojimi projekti ne kandidira za sredstva, ki jih predvideva zakon, potem ko bo pripravljen program za ohranitev in razvoja rokodelstva oziroma ta program preliti v načrt finančnih spodbud za namene tega zakona. Torej še enkrat, ta vloga rokodels…, kmeticami in kmeti je izjemno pomembna, prav tako vloga rokodelstva na podeželju, v ničemer pa ta zakon te vloge ne onemogoča. Še več, s tistim, kar je res pomembno, se pravi s konkretnimi ukrepi in spodbudami jo tudi neposredno spodbuja. Hvala. Razprava ali replika, kolega Tanko? Razprava. Dobro. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Odpiram prijave.

Zdaj, če boste pogledali kdo organizira ključne prireditve s področja rokodelstva, tam ZDUS-a ni. Niti ni pri Ribniškem sejmu, ga ni pri Tržnem dnevu, ga ni pri

imajo tudi svojo stanovsko organizacijo, ne samo upokojensko, in s tega vidika je treba te stvari jemati tako kot na terenu dejansko so. Če boste pogledali tale seznam rokodelcev, mislim da od 240. s statusom, je samo eden iz Ljubljano, vse ostalo je drugje, je po terenu, je po podeželju, in če delajo dopolnilno dejavnost na kmetijah in imajo status, potem so to rokodelci, ki niso člani ZDUS, ker niso vsi upokojenci. In če hočemo delati na razvoju tega, potem dajmo vključiti še koga, ne samo tiste, ki so vam všeč. Zdaj, tukaj ste pač določili neko sinekuro za ZDUS, ki bo financiran, ne vem, s 150 tisoč evri na leto. Niti ene od prireditev kar jih jaz poznam, ZDUS ne organizira s področja rokodelstva. Niti ene. Poznam pa mnoge rokodelske centre, ki sodelujejo pri promociji Slovenije tudi v tujini. Tudi sam sem v času, ko sem bil župan, se je to dogajalo. vem, ribniški simbol, tega suhorobarja, je slovenski simbol rokodelstva. Povsod ga najdete, na vseh pomembnih protokolarnih prireditvah, če želite, doma, v tujini, kjerkoli. ZDUS tukaj ni nikjer, pa mu boste dali 150 tisoč evrov na leto. Nimam nič proti, dajte mu, ne, ampak predlagam, da se z neko empatijo vključi noter tudi Kmetijsko gozdarska zbornica, ki to mora na nek način na terenu pokrivati. Zdaj tukaj najbrž poznamo, tisti ki smo živeli in delamo na podeželju, kako te stvari tečejo. Ne gredo tako kot demagoško, kot ste povedali. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Želi besedo državni sekretar? (Ne.) Potlej zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 13. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da je interes. Odpiram prijave.

v podpornem okolju za rokodelstvo uvrsti tudi Kmetijsko gozdarska zbornica, poleg navedenih Obrtno podjetniške zbornice, rokodelskih centrov, konzorcija rokodelskih centrov, ki ni pravna oseba, Zveze društev upokojencev, doda še KGZS - Kmetijsko gozdarska zbornica in Slovenski etnografski muzej, ste ga pa že sami Mislim, da to ne bo prehuda zahteva in predlog. S tem se samo dopolnjuje koncept zakona, saj s tem tudi to dodajamo in jaz mislim, da moramo storiti vse, da se stvari na terenu odvijajo čim bolj sprejemljivo, čim bolj koordinirano, da se čim več akterjev vključi noter, ne pak, da akterje izločamo, vse tiste, ki igrajo pomembno vlogo. Morda bi dodali lahko kdaj še koga noter izmed tistih, ki tukaj niso navedeni. Skratka, če ste v zakonu določili oziroma pripoznali, da je dopolnilna dejavnost na kmetijah ki je pomembna za razvoj, za ohranjanje, pa tudi za razvoj rokodelstva, potem dajte tudi njihovo stanovsko organizacijo noter kot krovno inštitucijo na tem področju. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 15. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?

pa potem naprej določate, da priznate samo eno plačo, eno povprečno plačo. Zahtevate najmanj dva zaposlena, priznate pa eno povprečno plačo. plačo. Če ste postavili neke pogoje, neke kriterije, ki jih mora nekdo izpolnjevati in da dobi nek status, potem dajte to tudi plačati navsezadnje. Ne vem zakaj bi plačali 40 % od zahtevanega, ne pa v celoti. In zato predlagamo, da se tudi ta drugi stavek v tem drugem odstavku črta, ker se nam zdi smiselno, da s takimi omejitvami pač nekega razvoja in preboja ne bomo dosegli. Država je tista, ki se zdajle tolči po prsih kaj bo naredila s tem zakonom za rokodelstvo, plačala bo pa 40 % ali celo manj od tistega kar zahteva od tistih, da bodo dobili status. Rokodelski centri so ključni. Vsi rokodelski centri v Sloveniji so ustanovljeni s strani občin in jih občine plačujejo, prostovoljno so zdaj pač ta projekt šli. Zdaj, če pa država z zakonom določa, da so podporno okolje, to se pravi, da jim podeli naloge in tudi v zakonu so napisane, da zahteva od njih število zaposlenih, potem naj tudi to število zaposlenih finančno pokrije. To je poanta tega amandmaja. In jaz mislim, da to noben poseben problem ali pa nobena težava, ker tudi ne gre za enormna sredstva, za občine pa to veliko pomeni. Ena plača v nekem centru stane približno, ne vem, 40, 35. tisoč, 40 tisoč evrov bruto. Dve zahtevate, 70 tisoč evrov, plačali boste eno povprečno plačo, to je pa 25 tisoč evrov na leto.

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 16. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Kolega Tanko, izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Hvala lepa. Očitno se nas je malo poglobilo v ta zakon. zakon. Kar zadeva plače je podoben problem tudi za konzorcij. Zdaj tu še vedno vodite en konzorcij, pisan z veliko, z malo. Včeraj je bilo pač o tem nekaj diskusije. Vendar če želite, da je to nek konzorcij ali pa da na sta novi konzorciji, bi napisali tudi konzorcij v naslov člena, Konzorcij rokodelskih centrov, ampak očitno pač temu ni tako. In predlagamo, da se tudi za ta konzorcij, če zahtevate pač, da ima te naloge, da tudi za njega veljajo enaki pogoji kot za rokodelske centre. Problem je v tem, da je ta edini obstoječi konzorcij, ki je ni pravna oseba in njemu ste podelili ključne pristojnosti pri implementaciji tega zakona, ključne pristojnosti, ne rokodelskemu centru, enemu drugemu, tretjemu, ne kakšni drugi pravni osebi, ampak konzorciju. In zdaj bo nepravna oseba, ki pač je neko prostovoljno združenje, odigrala ključno vlogo pri implementaciji tega zakona. Glejte, to so unikum rešitve,

Samo kolegica Andreja Živic. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi se v tem delu oglasila glede financiranja oziroma obsega sredstev. Ne vem nekako, ali so vaši volivci navajeni, da država prav vse financira. **40. TRAK: ki ne opravljajo samo ene neprofitne dejavnosti, kjer se financirajo iz različnih virov sredstev. Jaz mislim, da je tako mišljeno tudi za ali konzorcije ali za dejavnosti rokodelskih centrov in tako naprej. V glavnini država, ki danes sprejemamo ta zakon, podpira rokodelske centre, konzorcije, združenja, predvsem pa, kot je kolegica prej omenila se mi zdi tisto bistveno, da je smisel nagrajevanja tistih pridnih rok, tistih ljudi, ki bodo dejansko ohranjali kulturno dediščino in da podpiramo razvoj rokodelstva v pravem pomenu besede, vsebine, ne pa, da danes tukaj razpravljamo kdo bo odločal za dodeljevanje častnih priznanj, certifikatov in tako naprej. Mislim, da je smisel tega zakona tudi konzorcija, povezovanje, ohranjanje rokodelskega znanja, prenos znanja rokodelskega ne pa samo kaj zagotavlja danes država in kaj ta Vlada ne zagotavlja. Hvala lepa.

od nekoga nekaj zahtevamo in ta zakon zahteva za število zaposlenih, je tako za rokodelske centre kot za konzorcij, potem mora to tudi nekako pokriti. Kot pri občinah, če ti občinam daš določene naloge, jih moraš pač plačati s povprečnino, to je isto, upam, da razumete sistem financiranja. Ne moreš deliti samo naloge in obveznosti, ne pa zagotoviti finančnih virov in zakon je namenjen temu tudi, da med drugim eksplicitno na koncu financira tudi te stvari v rokodelskem centru, konzorciju, ZDUS-u in še komu

Čisto na kratko. Zdaj tu v ta 17. člen dodajamo Kmetijsko gozdarsko zbornico. To se pravi, da se ta člen nanaša na Zvezo društev upokojencev Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico in da se vse te pristojnosti, ki jih ima ZDUS oziroma naloge, ki jih ima ZDUS dodelijo tudi Kmetijsko gozdarski zbornici - to je poanta tega, povezano pa z vsemi prejšnjimi razpravami povezani, povezani s tem našim predlogom vključitve Kmetijsko gozdarske zbornice. Hvala lepa.

zaključujem razpravo pri 19. členu. In prehajamo na 20 člen. V razpravo dajem 20. člen in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?

poleg ZDUS-a, ki je pač umeščen na nek način, prej sem povedal, da večino dela opravijo drugi, kar zadeva rokodelstvo na področju Slovenije, da se umesti tudi Kmetijsko gozdarska zbornica. Zdaj posebej ne bi razlagal zakaj to predlagamo, zato ker sem že pri prejšnjih amandmajih to povedal. ni pa nobenega razloga, da se Kmetijsko gozdarska zbornica uvrsti v zakon kot podporno okolje med pravnimi osebami in da se

MGTŠ):** Če mi dovolite kakšen demagoški vložek. Da, res je, kot rečeno, vsi ti imajo posebno vlogo, ne samo pri prihodnjem ohranjanju, ampak že pri dejstvu, da se je rokodelstvo v taki obliki ohranilo do danes. Zdaj, ker je podobna intenca amandmajev pravzaprav k vsem členom, naj na tem mestu vseeno združim nekaj odzivov, če mi je to dovoljeno. Najprej glede obsega financiranja. Tako pri rokodelskih centrih kot pri konzorciju rokodelskih centrov, pa nenazadnje tudi v vlogi Zveze društev upokojencev Slovenije, pri nobeni od teh stvari ne pomeni, da država financira konkretno delovno mesto. Določamo pa z omejitvijo v členu o obsegu sredstev največji možen obseg financiranja, ki pa je res izražen v povprečni bruto plači. plači. Različni subjekti imajo seveda različne vloge. Prej je v eni od razprav bilo omenjeno, da so, recimo, ustanoviteljice rokodelskih centrov tudi lokalne skupnosti in seveda lokalne skupnosti te aktivnosti tudi financirajo. Tovrstne spodbude in ukrepi države, ki izhajajo neposredno iz zakona, pomenijo preprosto to, da bo sedaj tudi država na organiziran način pomagala pri delovanju nosilcev podpornega okolja za ohranitev in razvoj Omenjeno je bilo največje število prireditev, ki jih ne organizira Zveza društev upokojencev Slovenije. Glejte, posamične prireditve - nekaj ste jih omenili -, ki imajo nesporno izjemno pomembno vlogo, vsaka od njih bo lahko deležna spodbud, ki jih ta zakon predvideva, vendar na način preko opravljenega javnega poziva. Zakon pa neposredno seveda daje posebno vlogo tistim institucijam, ki imajo neposredno pri izvajanju rokodelske dejavnosti in pri njenem organiziranju pač posebno vlogo. Nihče ne taji, zbornica Slovenije pri tem nima vloge ali je v prihodnosti ne more imeti. Nasprotno, vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, tako v smislu podpore rokodelskim prireditvam, organizacije različnih oblik rokodelskih aktivnosti, so odprti tudi za to, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot tudi vsak drug subjekt pridobi za to spodbude, ki jih predvideva ta zakon.